Dobro jutro poštovane zastupnice i zastupnici. Prvo sukladno čl. 226. st. 2. Poslovnika, predložit ću dopunu dnevnog reda 3. sjednice s 8 novih točaka. Prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem, kako sukladno čl. 225. st. 4. Poslovnika pisanih prigovora na predloženu dopunu dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red 3. sjednice. Danas prva točka - Izvješće o radu policije u 2023. godini. Podnositelj je Vlada na temelju čl. 4. Zakona o policiji. Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, imamo zahtjeve za stankom. Prva na redu poštovana kolegica Jeckov, izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku kako bismo još jednom istaknuli činjenicu o povećanju broja kaznenih djela motiviranih mržnjom za čak 60%. Pri tome motivacija je najčešće etničko i nacionalno porijeklo žrtve. Jednako tako važno je istaći i značajno povećanje maloljetničke delikvencije uz uzimanje u obzir statističkih podataka da imamo sve manje mladih. Koji su razlozi, zbog čega je situacija takva želimo raspraviti u trajanju od 10 minuta. Stanka je odobrena. Kolega Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Dakle ja želim ovdje zatražiti stanku u ime Kluba Mosta kako bi sam ministar razmislio o glavnom ravnatelju Milini koji obnaša i dalje ovu dužnost, a evidentno je da je protupravno prisvojio novac iz državnog proračuna na ime prava iz kolektivnog ugovoru koja mu kao dužnosniku ne pripadaju i taj novac nije vratio nazad, al znate što je najgore, što je u sličnim slučajevima protiv kolega, svojih policajaca, npr. imamo predmet kolege Petrovića koji je dobio otkaz temeljem Milininog zahtjeva iako je kad su ga obavijestili o pogrešci odmah vratio novce, dakle jedna pravila vrijede za policajce, a druga pravila vrijede za glavnog ravnatelja policije. Isto tako mi imamo evo ovu recentnu situaciju u policiji gdje se nije vjerovalo jednoj policajki, službenoj osobi, vrlo vjerojatno i zbog lošeg postupanja DORH-a, vidimo sada da je predmet prebačen u Zadar, ali i zbog toga jer su njeni nadređeni zapravo vjerojatno po političkoj liniji je uvjeravali da nema potrebe to prijavljivati. Pa pazite što kaže, mediji pišu o tome, pomoćnik načelnika Jere Silov kaže policajki „a možeš ti to prijavit, al nema ti od toga ništa, oni su ti cili život broj jedan u svemu, Dujići“, a znamo tko je Nediljko Dujić. Svi se sjećamo kako je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Marko Milić slao poruke da se njegovog prijatelja zaposli u Hrvatskim šumama, a to je Nedjeljko Dujić namještao i sada osobe povezane s Dujićem, njegova supruga i njegova kćerka, koje su naše vatrogasce, naše policajce, ljude koji su gasili požar nazivali nakazama,

Hvala lijepo, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Kolegice i kolege, nešto je trulo u državi Danskoj, okrenimo se oko sebe i pogledajmo kakva nam je situacija. O situaciji u prometu mislim da možemo vidjeti svaki dan i čuti svaki dan, ali postoji nešto što trebamo naglasiti i što, na, na što trebamo ukazati, a to je nasilje nad ženama jača svaki dan. Prolaze li, pitanje je, prolaze li policajci edukacije o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama? U izvještaju nismo imali prilike ništa o tome čuti, možda čujemo kad će se imati prilike prilike izlagati izvješće. Nasilje nad djecom, dakle nama je demografija, puna usta su nam demografije. Imamo i onog nesretnog ministra koji bi bilo bolje da je ministar optimizma nego demografije, ali pogledajmo što se djeci dešava u školama. Što tu radimo, što tu dalje činimo, a ne mogu a ne referirat se na slučaj koji je u medijima dobio naziv nakaze. Jasno i nedvojbeno podržavamo policajku koja je radila svoj posao, samo je radila svoj posao, ni više ni manje od toga. Zašto nadređeni nisu zaštitili tu gospođu? Nedopustivo je da je uopće došla u takvu situaciju zato što je, ponavljam, radila svoj posao. Prema tome, ovim putem oštro osuđujemo postupanje svih nadređenih u odnosu na policajku i još jedanput prozivamo one koji nisu radili svoj posao i jasno i nedvojbeno kao klub stojimo i želimo ju zaštititi, hvala lijepo. Ima li još zainteresiranih? Ako nema nastavit ćemo u 9 sati i 55 minuta.

Nastavljamo s radom poštovane kolegice i kolege. Pozivam sada poštovanog potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da predstavi Izvješće o radu policije u 2023. godini. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene

imamo Izvješće o radu policije u 2023. godini, godini koja je donijela puno promjena za Hrvatsku uključujući posebno rekao bih i za hrvatsku policiju. Naime, 1.1.2023. Hrvatska je ušla u Schengenski prostor, najveći prostor slobode kretanja ljudi u jednoj svjetskoj regiji. Da smo postigli te standarde u dobrom dijelu je zaslužna i hrvatska policija, naravno uz sve druge aktivnosti hrvatske Vlade, predsjednika Vlade. Međutim, sama ta činjenica je donijela dosta toga novoga što se trebalo implementirati u rad hrvatske policije od prilagodbi sustava, od raznih rješenja koja su bila namijenjena prije svega promjenama u intenzitetu prelaska hrvatske granice, od novih izazova s obzirom na činjenicu da smo ostali unutarnje područje EU, drugim riječima da smo na 93 bivša granična prijelaza ukinuli granične kontrole. Ostavili ih samo prema trećim državama u susjedstvu prema Srbiji, BiH i Crnoj Gori. dakle promjena je vidljivo u radu granične policije, međutim sve ono što je dovelo, doveo, do čega je doveo ulazak na Schengen je imalo utjecaja i na druge linije rada hrvatske policije i ono što ovako uvodno, generalno mogu reći ne samo da je značilo povećani napor u smislu prilagodbe novim okolnostima već je policija zabilježila po cijelom nizu svojih poslova najbolje statističke rezultate od kad se statistika vodi u MUP-u, a to se odnosi na više-manje sve one one aktivnosti i sva ona područja za koja je odgovorna hrvatska policija. Pa tako ću krenuti sa općim stanjem sigurnosti tijekom 2023. godine gdje je evidentirano 59.262 kaznenih djela za koje se je progon poduzimao po službenoj dužnosti, nekih 7,5% više nego 2022. godine. Od toga je policija razriješila njih 42.447 što znači da koeficijent razriješenosti u 2023. godini iznosi 71,6%. To je četvrta godina za redom da policija ima razriješenost kaznenih djela više od 70%, a nikad to nije imala. Primjerice 2015. godine bilo je, bio je isti broj kaznenih djela 59.300 u Hrvatskoj, a postotak razriješenosti tih kaznenih djela je bio 60%. Dakle, za nekih 10 odnosno 11% na isti broj kaznenih djela je policija popravila skor razriješenosti. Prosjek, promatramo li dakle kriminalitet kroz desetljeće uočavamo oscilacije u evidentiranom broju kaznenih djela koje se očituju u trogodišnjem zadržavanju približnog trenda pada, a ono što je sigurno jest očekivani porast prijavljenosti kaznenih djela nakon pandemijske 2020. godine koja je po mnogočemu i za mnoge djelatnosti bila specifična onda naravno i za policiju s obzirom na mjere ograničenja kretanja koje su imale svoj utjecaj i kad govorimo o općem kriminalitetu. 2023. godine bilježimo povećanje prijavljenosti svih kaznenih djela iz nadležnosti rada linije organiziranog kriminaliteta i to za 48,3% kao i porast prijavljenih počinitelja ovih kaznenih djela za 58,7%. Ovako veliko povećanje evidentiranih kaznenih djela očekivano je budući da se radi o višegodišnjim vrlo složenim kriminalističkim istraživanjima čija priprema i provođenje traju nerijetko godinama, a stoga se i rezultati ne mogu pratiti isključivo i samo kroz jednogodišnje izvještajno razdoblje. Promatramo li organizirani kriminalitet kroz desetogodišnje razdoblje razvidan je porast prijavljivanosti onih kaz… ovih kaznenih djela i stoga smatramo da je očekivani rezultat koji je ostvaren proizašao prije svega iz primjene proaktivnog postupanja policije. Uspoređujući ostvarene rezultate u proteklih 10 godina razvidno je kako je policija u razdoblju od 2014. do 2017., prijavila 80 kaznenih djela zločinačkog udruženja dok je u razdoblju od 2018. do 2023. na koju se odnosi ovo izvješće prijavila 161 takvo kazneno djelo. Dakle prosječan broj prijavljenih zločinačkih udruženja u razdoblju od 2014. do 2017. iznosio je 20 po godini dok je u razdoblju od 2018. do 2023. iznosio gotovo 27 zločinačkih udruženja što predstavlja porast od 35% na godišnjoj osnovi. U kontekstu prve godine ulaska Hrvatske u schengensko područje, osvrnut ću se na aktivnosti koje je policija poduzela u suzbijanju krijumčarenja ljudima. Naime, tijekom 2023. godine prijavljeno ukupno 1.499 kaznenih djela protuzakonitog ulaženja za što je prijavljeno 1.612 počinitelja. U odnosu na 2022. taj porast prijavljivanosti je vidljiv i iznosi 64%, a porast broja počinitelja dakle onih koji su uhićeni je povećan na 108,3%. Ova djela prijavljena su u godini kad smo imali povećani broj prelazaka državne granice. 2023. godine iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije prijavljeno je 4.429 kaznenih djela odnosno 10,6% manje nego u 2022. također također manje je prijavljeno počinitelja tih djela i to 13,7%. Tijekom 2023. prijavljeno je 747 koruptivnih kaznenih djela što također predstavlja smanjenje prijavljenih djela te vrste u odnosu na 2022. kad ih je prijavljeno oko 1.100. Međutim za naglasiti je kako je ukupna materijalna šteta utvrđena tim kaznenim djelima u 2023. godini iznosila 651.266.757 eura što je 83,26% više nego u 2022. godini kada je ta utvrđena šteta iznosila 355.372.776 eura. To ukazuje na intenciju policije da većinu svojih kadrovskih i materijalnih resursa usmjeri upravo prema provođenju najsloženijih kriminalističkih istraživanjima, istraživanja s velikom materijalnom štetom pogotovo kad se kaznena djela čine na štetu državnog proračuna. Što se tiče kriminaliteta droga tijekom 2023. prijavljeno je 2.496 kaznenih djela iz područja zlouporabe droga što predstavlja povećanje od skoro 4% u odnosu na godinu ranije. Pozitivni trendovi kod prijavljivanja organizatora i članova zločinačkog udruženja kriminaliteta droga rezultat su proaktivnog pristupa policije što je vidljivo i u kaznenoj prijavljivanosti 347 kaznenih djela počinjenih u sustavu zločinačkih udruženja tijekom prošle godine. Također vezano uz prekršajnu problematiku, evidentirano je 7.851 prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, dok je u 2022. godini bilo 6.780 dakle povećanje od 15,8%. Ukupno gledajući i što prekršajnih što kaznenih prijava u ovom području je evidentirano 12,69% više. Bez ikakve dvojbe možemo reći kako se Hrvatska policija pozicionirala kao inicijator i regionalni lider među inozemnim policijskim organizacijama i agencijama za borbu protiv droga u zajedničkim kriminalističkim istraživanjima. Proteklih nekoliko godina policijski je rad rezultirao uspješnim kriminalističkim istraživanjima i rekordnim zapljenama droge ostvarenim u koordiniranim akcijama akcijama Hrvatske policije i policija drugih država i to najčešće uz podršku Europol-a. U takvim zajedničkim kriminalističkim istraživanjima zapljene droge događaju se i u inozemstvu pa se statistički ne prikazuju u našim evidencijama ali bez obzira na tu okolnost uspjeh, zasluge za uspješnost provedenih kriminalističkih istraživanja pripadaju i Hrvatskoj policiji. Za naglasiti je da u Hrvatskoj ne bilježimo epidemije ovisnosti o drogama niti postojanje tzv. otvorene narko scene već se ilegalne droge još uvijek prodaju ispod ispod radara odnosno prikriveno. Što se tiče općeg kriminaliteta analiza statističkih pokazatelja ukazuje da je u razdoblju od 2014. do 2018. evidentiran trend smanjenja kaznenih djela iz područja općeg kriminaliteta, dok je u razdoblju od 2019. do izvještajne 2023. g. vidljiv porast prijavljenih kaznenih djela iz područja općeg kriminaliteta. Tijekom 2023. evidentirano je 45.557 kaznenih dijela, što u odnosu na 2022. predstavlja povećanje od 7,7%. Kriminalističkim istraživanjima razriješeno je njih 30 136 ili 66,2%, a koeficijent razriješenosti ovih kaznenih djela pokazuje stalan porast. To je isti 2014. iznosio 51%, dok se od 2020. do 2023. g. dakle protekle 4 godine on iznosi više od 64%. Tijekom 2023. počinjena su 23 ubojstva i sva su razriješena. Dakle 4 ubojstva manje nego godinu ranije, a broj počinjenih ubojstava predstavlja drugi najmanji evidentirani broj ubojstava u RH od osnivanja do kraja prošle godine. Pored navedenog, ubojstva u pokušaju su na razini od 105 kaznenih djela u razdoblju od 2014. do 2023., iz čega se može zaključiti da je pojavnost klasičnih ubojstava i ubojstava posljednjih 5 godina otprilike ista. Što se tiče kaznenih djela silovanja i silovanja u pokušaju, kao najznačajnijih kaznenih djela protiv spolne slobode tijekom 2023., prijavljeno je 10,2% manje kaznenih djela nego godinu ranije, bez obzira na usporedne podatke ovih dviju godina, promatrajući višegodišnji trend prijavljivanosti ovih djela, vidljivo je ona u porastu. Međutim, s jedne strane to treba anticipirati kao pokazatelj povjerenja i spremnosti žrtava da prijave ova kaznena djela, s druge strane posljednjih godina je primjetno da su žrtve sklonije prijaviti policiji i kaznena djela silovanja i pokušaja silovanja koji su se dogodili u braku ili ljubavnoj vezi, što ranije nije bio slučaj. U svakom slučaju, razriješenost kaznenih djela silovanja je gotovo uvijek preko 95%. kretanje broja kaznenih djela protiv okoliša koja danas predstavljaju jedno od najprofitabilnijih i najbrže rastućih područja kriminalne aktivnosti, vidljivo je da je u 2023. g. zabilježena su 232 kaznena djela protiv okoliša, što predstavlja pad od 8,7% u odnosu na prošlu godinu. S ciljem bolje detekcije i suzbijanja ove vrste kriminaliteta provode se ciljane operativne akcije sa sve uspješnijom međuresornom suradnjom policije, carine i Državnog inspektorata, ali i suradnjom s drugim državama uz podršku EUROPOL-a. Kad govorimo o imovinskom kriminalitetu, odnosno najbrojnijem kriminalitetu unutar općeg, možemo reći da je tijekom prošle godine evidentirano 24 664 kaznenih djela, odnosno 3,1% više u odnosu na godinu ranije. Usporedno je zabilježeni porast broja razriješenih kaznenih djela za 1,4%. Promatrajući 10-godišnji trend možemo reći kako imovinski kriminalitet uglavnom bilježi trend pada prijavljivanosti s naznakom blagog porasta u posljednje 2 godine. Međutim, usporedno sa blagim porastom prijavljivanosti, bilježi se trend porasta porasta razriješenosti i kreće se od 33,9 do 40,9%. Analizom stanja i kretanja kriminaliteta djece i kaznenopravne zaštite mladeži i obitelji može se zaključiti da se nastavlja višegodišnji trend jačanja zaštite djece i obitelji kroz otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja kriminaliteta počinjenog na štetu djece, članova obitelji odnosno bliskih osoba. Tijekom 2023. g. u Hrvatskoj je prijavljeno i procesuirano ukupno 11 540 kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji, što je u odnosu na godinu ranije povećanje od 18%. U odnosu na 2021. to je povećanje od 27,6%, u odnosu na 2020., to je povećanje 46,2%, dok je u odnosu na 10 godina ranije, 2014. se radi o povećanju od 151,6%. Navedeni podaci ukazuju na iznimnu aktivnost policijskih službenika za mladež, u zaštiti djece i obitelji od svih oblika viktimizacije. Najznačajniji udio kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji čine kaznena djela protiv braka, obitelji i djece kojih je tijekom 2023. evidentirano 6 294 ili 16,1% više nego godinu ranije. Kad govorimo o kaznenopravnoj zaštiti mladeži i obitelji, kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece, nastavljen je trend povećanja otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja ovih kaznenih djela, što je rezultat uloženih napora u senzibiliziranju javnosti i osvješćivanju građana o važnosti prijavljivanja ovih kaznenih djela, kao i provedenih intenzivnih obuka policijskih službenika s ciljem prepoznavanja i procesuiranja ovih kaznenih djela. Na području Hrvatske evidentirano je ukupno 2.465 kaznenih djela protiv djece i maloljetnika, dakle tu spadaju, zapravo kaznenih djela djece i maloljetnika, tu spadaju i kazneno neodgovorna djeca i kazneno odgovorni maloljetnici, što je povećanje maloljetničkog kriminaliteta za 26,1% odnosno 510 kaznenih djela više. Za počinjenje ovih kaznenih djela ukupno je osumnjičeno i procesuirano 1.393 djece i maloljetnika, što predstavlja povećanje od 23,6% u odnosu na godinu ranije. Promatrajući 10-godišnje razdoblje od 2014. evidentno je da maloljetnička delikvencija u Hrvatskoj u populaciji kazneno neodgovornih maloljetnika bilježi tendenciju smanjenja uz određene oscilacije sve do 2022. kada slijedi povećanje kako u kategoriji broja počinitelja kaznenih djela od strane djece i maloljetnika, tako i u kategoriji počinitelja svih dobnih skupina djece starosti do 18.g.. Promatrajući 10-godišnje razdoblje u Hrvatskoj su evidentirana ukupno 324 ubojstva i teška ubojstva od kojih je 146 počinjeno na štetu osoba ženskog spola, a od ukupnog broja ubojstava i teških ubojstava njih 166 su počinjena na štetu članova obitelji bliskih osoba, a u odnosu na spol 108 žrtava su osobe ženskog spola, tako da u tom 10-godišnjem razdoblju 72 ubojstva i teška ubojstva počinjena su na štetu intimnih partnerica. Tijekom '23.g. evidentirano je ukupno 23 kaznenih djela ubojstva, to smo već ranije konstatirali, teških ubojstava, te 111 kaznenih djela ubojstava i teških ubojstava u pokušaju. Od ukupnog broja ubojstava i teških ubojstava na štetu članova obitelji i bliskih osoba počinjeno je 14, znači 60% navedenih kaznenih djela odnosno s obzirom na spol žrtava, 7 žrtava je ženskog i 7 žrtava je muškog spola. Smatramo potrebnim naglasiti da je MUP je nastavilo tijekom '23.g. raditi na unaprjeđenju položaja žrtve u pred kaznenom i kaznenom postupku. Naime, projekt s Ministarstvom pravosuđa i uprave, te Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima kojim je uspostavljen sustav upućivanja žrtava na Udrugu za podršku, proširen je na još 4 policijske uprave. Što se tiče kriminaliteta od posebnog sigurnosnog značaja tu bih kazao da u svezi istraživanja kaznenih djela ratnih zločina je razvidno da su 2023.g. evidentirana ukupno 92 kaznena djela iz skupine kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, dok je 2022. bilo evidentirano 112. Od ukupnog broja prijavljenih i razriješenih kaznenih djela njih 64 se odnosilo na kaznena djela ratni zločin 28 kaznenih djela odgovornost zapovjednika. Sva kaznena djela odnose se na zločine počinjene u Domovinskom ratu od 1991. do 1995.g., a kaznenim dijelima koja su istražena tijekom 2023. obuhvaćena je 91 oštećena osoba od branitelja do civila. Za navedena kaznena djela prijavljena su 24 počinitelja unatoč objektivno otežavajućim okolnostima jer svaku godinu smo dalje od razdoblja Domovinskog rata što naravno ima itekako utjecaja i na prikupljanje dokaza, nedostupnost svjedoka, ali ipak prošle godine njih 4-ica su dovedena pritvorskom nadzorniku. Tijekom protekle 4.g. dakle možemo govoriti o prisutnosti pozitivnog trenda prijavljivanja i razrješavanja kaznenih djela ratnih zločina što je rezultat intenziviranja i dinamiziranja kriminalističkih istraživanja s jedne strane i s druge strane visoke razine stručnosti i profesionalizma ljudi koji na tome rade. Dakle ponavljam, policijski izvidi se unatoč proteku vremena kazao bih provode izuzetno kvalitetno s ciljem utvrđivanja kaznene odgovornosti pojedinaca. U tom kontekstu bi posebno apostrofirao rezultate radne skupine Ravnateljstva policije za istraživanje ratnih zločina na području Ovčare koja je u svom dosadašnjem radu od veljače 2018. podnijela 13 kaznenih prijava protiv 27 osoba za 83 kaznena djela zločina protiv civilnog stanovništva odnosno ratnih zarobljenika na štetu 285 branitelja i civila. Što se tiče kibernetičkog kriminala, tu bih kazao da je zapravo ključ ulaganja u tehnologiju što činimo intenzivno u ovom mandatu i prethodnom, a to je preduvjet za identifikaciju počinitelja kibernetičkih napada i pronalazaka elektroničkih dokaza. Najzastupljenije kazneno djelo je računalna prijevara, te takav trend nastavljen je i 2023.g., ali smo zadovoljni da smo prošle godine podigli broj kazneno obrađenih i i razriješenih djela za 9,3%. Što se tiče istraživanja vezano za iskorištavanje djece za pornografiju, u višegodišnjem razdoblju je ono 2. po zastupljenosti u ovoj skupini kaznenih tako da bilježimo porast od 10%, naročito je na to imalo utjecaja razdoblje pandemije i promjene u načinu života, odnosno korištenja interneta u svakodnevnim životnim aktivnostima koje su se u tom razdoblju promijenile. Ja vidim da mi lagano curi vrijeme, tako da u ovom Izvješću ima poseban dio vezan za sigurnost na državnoj granici, cjelokupno pitanje vezano za ilegalne migracije, to ću sa zadovoljstvom odgovoriti ako o tome ponajviše i komuniciramo svo ovo razdoblje jer se radi o jednoj od od najakutnijih, ne samo sigurnosnih, već i političkih tema na europskoj, pa i na globalnoj razini, a ostao sam dužan podatke vezane za javni red i mir koje zapravo imamo i u tom dijelu imamo povećanje, kako povećanje prijavljenosti tih djela, tako i povećanja razriješenosti, a radi se o .../nerazumljivo/... primjeni Zakona o javnom redu i miru, sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o strancima koji će uskoro doći u formi izmjena na pred Sabor, nabavi i posjedovanju oružja, Zakon o osobnoj iskaznici, o prebivalištu i drugim iz ove domene. Evo, g. predsjedniče, kako bih izbjegao da me opomenete, ja ću se ovdje zaustaviti. O kako ste ljubazni. Možete s mjesta ovaj odgovarati. Imamo 27 replika. Prvi na redu je poštovani kolega Deur, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre. Evo, prije svega, želim vas pohvaliti i na i ovom Izvješću policije, ali i sve ono što radite i vi kao ministar sve ovo vrijeme i ravnatelj cijelo resorno ministarstvo, ali nešto posebno evo ovdje danas bi vam želio i pitati, a i ujedno ovaj o ono što radi hrvatska policija, a to je koliko je uspješna u međunarodnim akcijama gdje je čak predvodnik u borbi protiv otvorene protiv otvorene akcijama protiv droge i gdje uistinu koliko je suzbijeno i koliko je uhvaćeno cijele te organizirane kriminalne skupine, pa evo, a koliko nam možete o tom, o toj temi izreći ono što se može koliko je hrvatska policija snažna i na što možemo biti ponosni kao predvodnici u svim međunarodnim akcijama. Evo hvala vam. **Jandroković, Hvala vam lijepa g. zastupniče i hvala vam da ste uočili ovo iako sam o tome nešto malo kazao u uvodnoj riječi. Dakle ono što je nama cilj i ono što je bitno za razumijevanje, mi se borimo protiv toga da bi Hrvatska postala otvorena narko scena, što je zapravo činjenica nažalost u velikom broju europskih zemalja. Da bi to uspjeli, mi smo ostvarili intenzivne kontakte, evo i ja sam bio dva puta u američkoj agenciji DEA kao je zapravo najpoznatija za borbu protiv kriminaliteta droga. I sa njima smo zapravo se počeli koordinirati preventivno u odnosu na pošast koja prijeti od posebne nove vrste fentinila

Hvala vam predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Prema podacima EU komisije Hrvatska je među najgorima u cijeloj Europi po broju poginulih na milijun stanovnika na cestama. Gori od nas jedino su Bugarska i Rumunjska. Mi smo debelo lošiji od cijelog EU prosjeka, ljudi nam ginu na ulicama, ljudi nam ginu na prometu na cestama. Imamo čak bolje i novije automobile, ako ih usporedimo prema ekonomskoj snazi, na autima Hrvati ne štede, u prosjeku 13 godina su nam stari automobili, a npr. u Španjolskoj su 13,5 godina, a broj smrtno stradalih na milijun stanovnika je u Španjolskoj dvostruko manji nego u Hrvatskoj. Namjerno sam uzeo za primjer Španjolsku jer nam je starost približna. Estonija ima najstariji vozni park, a opet ima dvostruko manje poginulih nego Hrvatska. Što ćete konkretno učiniti da nam prestane ginuti mladost na ulicama? Što ćete konkretno učiniti da se smanji broj poginulih u prometu? **Jandroković, Probat ću vrlo kratko iako je tema vrlo složena. Dakle ja se slažem da ne možemo bit zadovoljni. Činjenice radi, imaju gore brojke i Rumunjska i Bugarska, ali i Latvija, od Hrvatske i možemo sad razgovarati tko što broji i modaliteti, ali dakako, ne možemo biti zadovoljni. Međutim, nismo svi krenuli od istoga. Primjerice, prije '95. je bilo koliko? Više od 1500 poginulih je bilo na hrvatskim prometnicama, mi to sustavno smanjujemo, ali da bi riješili taj problem, ne može, shvatimo, bit samo policija ta koja represivnim mjerama pomaže … .../Upadica: Hvala

i dostojanstvo mene kao saborskog zastupnika i možete li mi sad predsjedniče sabora vratiti 10 sekundi. …/Upadica predsjednik: Ne, koji način vam je povrijeđen dignitet i dostojanstvo./… Povrijeđen je dakle sa reakcijom ministra koji nije odgovorio na moje pitanje nego se vraća u '95. godinu. Evo ja vas molim da znači vratite mi 15 sekundi samo da kažem što mislim da treba reći, a vi ćete onda kao predsjednik … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ne, neću kolega Miletiću ovoga puta ne zato što nije bilo nikakve povrede Poslovnika i nije povrijeđen vaš dignitet niti dostojanstvo. Ministar je odgovorio i započeo rečenicom to je vrlo kompleksno pitanje

zlouporaba povrede Poslovnika jer nije je bilo. Ministar je vrlo pristojno, vrlo korektno odgovorio na to pitanje i dozvolite da kao predsjedavajući mogu to procijeniti. Idemo dalje, kolega Dabo, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni ministre sa suradnicima, ja ovu repliku ne bi koristio kao pitanje nego bi izrazio vid zahvale za cijelu paletu koju pružate i velike napore na poboljšanju svekolikih uvjeta funkcioniranje ministarstva vašeg i svih djelatnika. Također bi isti… istakao jednu zasebnost, to je poboljšanje prostornih uvjeta izgradnjom novih policijskih postaja na području RH čime omogućujete kvalitetniji rad vaših djelatnika ali i pružanje kvalitetnije i sveobuhvatnije paleta upravno-pravnih usluga građanima RH, strancima, a pogotovo turističkim gostima koji dolaze u turističkim destinacijama. Zahvaljujem vam na tome. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine zastupniče. S obzirom da govorite o paleti onoga što radi hrvatska policija ja ću iskoristiti i vama reći par riječi o ovoj paleti vezanoj za sigurnost prometa na cestama. Dakle, s jedne strane i to je svuda u svijetu za sigurnost prometa na cestama je odgovorno i način projektiranja, odgovorna je naravno i primjena zakona i edukacija. Upravo ovo zadnje smo pokrenuli zajedno sa Prometnim fakultetom i sa još nekim resorima kako bismo stvorili jednu ne samo društvenu klimu već i promjenu kulture sudjelovanja u prometu na cestama u Hrvatskoj kako bi zapravo svi koji voze osobna i druga vozila shvatili da se treba držati propisa zbog sigurnosti svoje i svih … …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem. Poštovani ministre u izvješću se navodi zabrinjavajući podatak o porastu kaznenih djela vezanih uz obiteljsko nasilje. Ovo je alarmantna činjenica koja zahtijeva ozbiljno razmatranje, mjera koju poduzimamo kako bismo zaštitili najranjivije članove našeg društva. Zanima me kako tumačite ovaj porast unatoč zakonima i brojnim preventivnim kampanjama i što poduzimate da bi preventivne mjere bile učinkovitije. Mnoge žrtve i dalje nisu adekvatno zaštićene nakon prijave nasilja. Što poduzimate kako biste osigurali da sustav podrške poput skloništa i savjetovališta budu dostupniji i učinkovitiji posebno u ruralnim krajevima? Prevencija nasilja u obitelji mora biti prioritet. Postoji li plan daljnjih mjera i akcija usmjerenih na stroži nadzor nad počiniteljima kako bi obiteljsko nasilje bilo smanjeno, a ne ignorirano ili neadekvatno procesuirano. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan nismo zadovoljni sa ovim podacima, ali ako hoćemo otvoreno govoriti ovakav broj, porast prijavljivanosti je posljedica između ostalog većeg povjerenja u policiju jer kao što sam kazao i u uvodnoj riječi godinama, pa ja bih kazao do ovog mandata zapravo ova tema nije bila razmatrana u javnom prostoru. S druge strane mi smo proveli edukaciju svih policijskih službenika koji dodatno žrtve usmjeravaju na podnošenje kaznenih prijava, a ne isključivo prekršaja kao što je bila situacija prije našeg mandata. I treće policija je ta koja na razini svih županija okuplja sve dionike u ovom

Evo poštovani predsjedniče, uvaženi ministre pohvaljujem rad policije, a i vaš isto tako rad i posebno veseli stanje sigurnosti gdje smo ocijenjeni vrlo visokom ocjenom te je RH zauzela 14 mjesto što se tiče sigurnosti. Vidimo da rad policijskih službenika za mladež zahtijeva poseban rad i pozornost kao i kibernetički kriminalitet jer ova djela spadaju u sferu internetskog prostora, a i svjesni smo svih nadolazećih trendova koji su globalni. Od NPO-a ste ostvarili sredstva za otkrivanje iskorištavanja djece u internetskom prostoru, a ulaže se i radi na preventivnom programu, dakle pravovremeno otkriti potencijalne devijacije u društvu kao npr. nasilničko ponašanje vezano uz govor mržnje. Mene interesiraju ljudski resursi odnosno nedostaje li policijskih službenika i ima li ih dovoljno za sva područja koja pokriva policija? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Dakle, kad govorimo o ljudskim resursima mi imamo sistematizaciju koja uključuje, u ovom trenutku hrvatska policija ima 20.330 policijskih službenika. Vi možete imati 40 i 50 tisuća policijskih službenika da vam rezultati ne budu na razini onih koje ima hrvatska policija. Što se tiče primanja novih ljudi u sustavu na tome intenzivno radimo. Niste čuli da smo se u javnom prostoru žalili da nema dovoljno interesa za policiju. Ima ga, osim toga mi imamo i posebne programe, primjerice od kad smo potpisali sporazum sa udrugama za prava osoba sa invaliditetom, Hrvatska policija je primila više od 100 osoba sa invaliditetom. Pokažite mi neku drugu organizaciju u Hrvatskoj koja je to napravila. **Radolović, Sanja (SDP)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, iz samog izvješća je vidljivo da svakodnevno gotovo raste broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači romobila i ne smanjuje se i mene sad zanima što konkretno vi planirate napraviti kao nadležno tijelo za to budući da, podsjetit ću vas, tek izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je ovdje izglasan u srpnju 2022. godine i amandmanima oporbenih zastupnika čak se uvela obveza da ti vozači električnih romobila

da se to uopće ne poštuje. Da svaki dan imamo djecu od 10, 11, 12, 13 godina koji ih voze na prometnicama, ne dakle na biciklističkim stazama niti na zonama koje su na mjestima …/Upadica predsjednik: Hvala Naravno u minuti vam ne mogu sve reći. Mi smo propisali ta djela u izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to je zakon koji mi najčešće mijenjamo, međutim ono što sam i prije kazao referirat ću se i na vaše pitanje. Govorimo o mladim osobama, praktički djeci koja sudjeluju u prometu. Zbog toga smo krenuli sa akcijom prema Ministarstvu prosvjete, obrazovanja, prema sa Prometnim fakultetom, djecu odgojiti. Neće nam ih odgojit nitko drugi do nas i kao roditelja ali i kao institucija. Ako nam djecu odgaja, kako sugerira vaše pitanje samo policija, onda nismo na dobrom tragu. Mi moramo zapravo kao društvo svako na svojoj razini dat potpuni doprinos tome. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović, vi često posežete za povredom Poslovnika, pa da čujem što je sada razlog.

Ali ovo nije povreda Poslovnika. Vi ste sad izvadili iz izlaganja ministra jedan detalj koji se vama nije svidio, njegovu formulaciju koju je on rekao i vi sad odmah idete kroz povredu Poslovnika s tim polemizirati. To nije smisao povrede Poslovnika. Izvolite kolega Ostojić. (SDP)** Poštovani predsjedniče, vi nemate posebnu osjetljivost kad se za raspravu javi zastupnica Radolović, a da tu nemate isti kriterij kad to radite prema drugima. Iznijela je stvari koje zaista potpuno ne odudaraju od onih razloga zašto se drugi javljaju za povredu Poslovnika i eventualno riskiraju opomenu jer je to replika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Da li ste bili nazočni ovdje kad se javio kolega Miletić? Isto sam reagirao kao i kod kolegice Radolović. Malo i grupe evo kaže kolega Miletić. Pa dobro, vi ste, vi ste muškarac, kolegica je žena pa sam birao ipak ton. ali vas molim da se držimo reda. Ministar je otvoren za raspravu, stvarno nije osoba koja niti docira, niti je grub, niti je bezobrazan i s njim se može lijepo raspravljati ali koristimo mehanizme koje nam daje Hrvatski sabor i Poslovnik. Idemo dalje, kolega **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima nadovezat ću se na kolegicu Salopek. U proteklih nekoliko godina svjesni smo da stanje na tržištu rada nije dobro. Nedostatak ljudi u svim stručnim službama i u svim javnom sektoru je vidljiv. Mene evo interesira da li ste zadovoljni odazivom na natječaje u 2023. godini i da li to zadovoljava sve vaše kadrovske potrebe u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Hvala.

Poštovani predsjedniče, mislim da ste prekršili ne samo Poslovnik jer ste malo prije priznali da različito postupate obzirom na spol ili rod, a budući je u Hrvatskoj to sve regulirano dakle od Ustava pa naniže pa vas molim da to u buduće ne radite, da budete grublji prema onima koji su muškoga spola. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa dobro onda ću prema vama bit nježan. Idemo ovaj dalje, dobivate opomenu naravno. Izvolite ministre. Evo, hvala vam gospodine zastupniče. Ove godine ćemo 500 novih prekvalifikanata primiti na zapravo u taj program, što znači da ćemo ispuniti ono što smo planirali i 124 u Srednju policijsku školu. Tu ću reć samo dvije stvari. Onaj tko je ukinuo svojedobno Srednju policijsku školu, napravio je najveću medvjeđu uslugu Hrvatskoj policiji ali i sigurnosti građana Hrvatske i drugu stvar o tome koliko je posao policijski u Hrvatskoj prepoznat, govore vam sve i češći slučajevi naših sunarodnjaka koji su djeca iseljenika, koja rade u policijama u Europi, primjerice dvije sestre iz njemačke policije koje su izračunale da im se vrati i isplati

Jesu li trenutačne mjere za nadzor prometa dostatne s obzirom na ovaj porast? Povećanje prometa donosi veći rizik, a izvješće pokazuje da su brzina i alkohol i dalje glavni uzroci nesreće. Planirate li pojačanje nadzora, strože kazne za prekršitelje i bolju prevenciju? Zabrinjavajuće je i povećanje kaznenih djela u prometu uključujući izazivanje teških nesreća. Jesu li kazne dovoljno stroge da bi se spriječile buduće prekršitelje osobito kada se radi o recidivistima? Hvala. **Jandroković, Hvala vam na tom pitanju. Dakle, vi ste ispravno konstatirali da nikad nismo imali veći promet na hrvatskim prometnicama i unatoč tome imamo najmanji broj poginulih od kad se broji poginuli na hrvatskim prometnicama. To nije došlo s neba, dakle to je posljedica rada hrvatske policije i upravo tih akcija operacija koje mi provodimo. Ja ću reći da mi se čini da kad govorimo o represivnim mjerama da smo mi tu negdje, tu se više vi sad možete dić ne znam kaznu za pojas pet tisuća eura, ali nisam siguran da to može dat rezultat. Dakle, iako sam na čelu nečega što se zove represivni sustav, ja sam za to da tu uključimo sve dionike u društvu znanost, struku kako bi se proširila ta priča svuda tamo gdje se o njoj mora pričati, a ne samo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… u policiji. Hvala. Evo poštovani ministre, moja replika bit će iznesena u vidu nekoliko konstatacija, a tiče se granica i granične policije. Naime, s obzirom da u izvješću stoji da se kontinuirano ulaže u pokrivanje vanjske granice, pri čemu se koriste maksimalna eu sredstva upoznao sam ih sa nekim činjenicama kako policijski službenici imaju nekakve poteškoće s obzirom da na terenu borave 10 do 15 dana, a zimski uvjeti dolaze, oprema nije baš adekvatna. po pitanju samih vozila nemaju isto adekvatna vozila s obzirom na konfiguraciju terena. Kod postupanja sa nezakonitim migrantima sam prijevoz njih ili njihovo zdravstveno stanje je li istina da se ti sami migranti prevoze u vozilima u kojima djelatnici doslovce žive 24 sata dnevno, a po pitanju njihovog boravka na terenu. Znači … Davor (HDZ)** Je dosta je pitanja, reći ću probat ću taksativno, dakle maksimalno 10 dana u prosjeku sedam dana se mijenjaju, da tome nije tako tko bi izdržao taj posao na granici. Što se tiče ovog da li se prevoze, vidite to je radno mjesto, možemo reći, velikog dijela policijskih službenika, ali isto tako oni u svoja vozila uhićuju i stavljaju kriminalce svih vrsta. Što se tiče većih, veće skupine ljudi to se onda radi na potpuno drugi način. Ono što je činjenica, a to je da kad govorimo o postupanju na granici to je nešto što mi unapređujemo, ulažemo, pretpostavljam da će o tome bit

kakav dojam prema policajkama i policajcima koji rade jako dobar i jako težak posao za našu zemlju ostavlja ovaj recentan slučaj iz Šibenika gdje je ispalo da se sad uključuje državno odvjetništvo i Zagreb iliti iz centrale jer jednostavno cjelokupni sustav nije dovoljno zaštitio mladu policajku koja tamo nije bila svojom voljom nego je isto tako bila tamo da štiti imovinu, da štiti ljude i prošla je kako je prošla? Poglavito vas pitam kakvu percepciju ostavlja ovo što je danas izašlo u nacionalnim medijima da na dan kad su se donosile neke odluke otac navedene osumnjičenice bio u posjetu službenom, neslužbenom kakvom li načelniku PU Šibensko-kninske? Hvala lijepo. **Jandroković, Ja mislim da je zaštita policijskih službenika od napada razne vrste u javnom prostoru nešto što je obilježilo ove naše mandate. Puno puta smo ih morali branit pa i od brojnih političara ovdje koji su ih optuživali za sve i svašta i dokazali da nisu bili u pravu. Ja sam kazao već jutros medijima u odgovoru na slično pitanje da je na temelju onoga što je policija dostavila Državnom odvjetništvu u Šibeniku ono donijelo odluku o odbačaju, a na temelju tog istog što je policija dostavila Državnom odvjetništvu u Šibeniku je viša instanca donijela drugačiju odluku. Što se tiče ovog dolaska u policijsku upravu, koliko je meni poznato motiv je bio podnošenje kaznene prijave izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a. Uvaženi ministre Božinoviću zajedno sa suradnicima. Ja bi evo izrazila zadovoljstvo ovim izvješćem o radu policije koji su svojim predanim i profesionalnim radom postigli upravo policijski službenici i službenice pod vašim vodstvom. Uspješnost svake turističke destinacije ovisi o tome koliko je određena destinacija sigurna i koliko je upravo posjetitelji odnosno turisti percipiraju kao sigurnu zemlju. I ako pitate turiste osim što biraju atraktivne destinacije kao što je Hrvatska njima je iznimno važno da je Hrvatska i sigurna turistička zemlja. I upravo se ovdje iz Izvješća o radu policije od '23.g. vidi da je Hrvatska zauzela 14. mjesto i spada među najsigurnije turističke zemlje. Ja vam na tome čestitam, to je vaš veliki doprinos, MUP-a turizmu. Davor (HDZ)** Hvala lijepa. Na to mogu odgovoriti da je Hrvatska dugo kroz svoju povijest turistička zemlja, međutim hrvatska policija je tek u mandatu ove Vlade uspostavila radnu skupinu koja se bavi isključivo sigurnošću turističke sezone koja je bila smještena nekoliko godina u Zadru, sad s obzirom da smo to sve uhodili djeluje iz Ravnateljstva policije u Zagrebu na način da raspoređujemo ljude o ovisno o tome što se na obali događa, gdje procjenjujemo rizike, gdje su veliki festivali, dakle ne moraju ti ljudi bit cijelo vrijeme na jednom mjestu. Upravo jedna fleksibilnost koju postižemo kroz naš rad je dovela do toga da

Hvala predsjedavajući. Dakle poštovani ministre, o izvješću ću u ime kluba, a sad ću iskoristit priliku i pitat vas je li vama ko resornome ministru normalno da srodnik okrivljenice dolazi kod načelnika policijske postaje, pa su se onda izgubili u prijevodu, prvo su rekli da je riječ o, o nekakvom tajnom razgovoru, kasnije su ispravili i rekli da je zapravo riječ o nekakvom podnošenju određene kaznene prijave kako i na koji način vi promatrate ili komentirate odstupanje od standardnog postupanja policijskih službenika temeljem izvješća službene dakle policijske osobe, zbog čega nije samim automatizmom podnesena kaznena prijava, što generalno i konkretno vi o ovome možete reći i kako vi vidite ovu situaciju. **Jandroković, Dakle sve što sam ja sa svoje pozicije dosad o ovome mogao reći ja sam kazao, a drugo je da li me se želi čuti ono što sam kazao ili to nema nikakvog utjecaja. Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Poštovani g. ministre, rekli ste u vašem izvještaju da bilježite kontinuirani porast maloljetničkog kriminaliteta, pri tome evo ja dopunjujem i vršnjačkog nasilja. Molim vas recite nam što kanite poduzeti po ovom pitanju i na koji način se svi skupa zapravo trebamo suprotstaviti ovom obliku netolerancije i isključivosti, vršnjačkom nasilju prije svega? Zahvaljujem. **Jandroković, Vrlo legitimno pitanje uvažena gđo. zastupnice, ali kao što je već bilo nekoliko pitanja na tom tragu ja ću vam reći i odgovoriti na sličan način. na sličan način. MUP je ja bih kazao jedno od rijetkih tijela koje evo već samo na Policijskoj akademiji 4-tu godinu zaredom održava seminare na ovu temu. Nije sve do kad dođe do policije onda smo zapravo već zakasnili. Mi ne bježimo, mi postajemo i možda smo najproaktivniji kad govorimo o zločinima iz mržnje, o zločinima u obitelji, ali to je šira društvena tema gdje svatko

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, kako komentirate da je policajka morala sama prijaviti kazneno djelo u aferi kako su je mediji nazvali nakaza, a da ju nitko nije zaštitio, da nije bilo prijava po službenoj dužnosti budući se radi o službenoj osobi. Da li se radi o političkom utjecaju i što ste poduzeli glede informacija da su nadređeni vršili pritisak na policajku i time ušli u sferu kaznene odgovornosti za trgovanjem utjecajem, ucjenu ili neko drugo kazneno djelo? Zahvaljujem. **Jandroković, Ja opet mogu ponovit ono što sam već nekoliko puta kazao. Od događaja do podnošenja prijave je prošlo određeno vrijeme, ne mogu ulazit u to, postoji spis, postoje izjave svih involviranih, u jednom slučaju je Državno odvjetništvo u Šibeniku odbacilo, u drugom na temelju toga istog supstrata svega što je radila policija je Nacionalno državno odvjetništvo donijelo odluku da se povjeri taj predmet drugom državnom odvjetništvu. To sam jutros kazao i ponavljam dakle što se tiče policije ona će u ovom ponovljenom slučaju ako bude bilo kakav zahtjev, nalog državnog odvjetništva postupiti u skladu s tim. izvolite. **Blažanović, Danijela (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani g. ministre, evo ja bi se vratila ipak na ovo vaše izvješće, ne na pojedinačne slučajeve. Iz samog izvješća razvidno je da baš radom i postupanjem vašeg resora je Hrvatska proglašena najsigurnijom zemljom za noćne šetnje. Međutim ako bi se složili postoji jedan veliki izazov današnjice, a to su virtualne šetnje, informacijska sigurnost i kibernetička sigurnost i zanima me što u vašem resoru se konkretno poduzima po pitanju kibernetičke sigurnosti? **Jandroković, Kad kažete konkretno, evo prošle godine smo upravo u taj dio uložili milijun i 600 tisuća eura. Kad bi imali 16 milijuna eura i to bismo uložili, dakle radimo sve što možemo. Ovo što sam kazao samo govori o tome da postoji svijest o tom novom izazovu koji će obilježit godine, 10-ljeća koja su pred nama. Također se planira jačanje te linije rada borbe protiv kibernetičkog kriminala unutar kriminala unutar MUP-a jer perspektiva je takva da će bit nadamo se pa i sa nekim novim rješenjima u prometu o kojima ćemo po drugoj točki dnevnog reda u perspektivi manje potrebe za angažiranjem policijskih službenika na samom terenu,

tome, netočna je vaša rečenica od prije nekih možda pola sata kad ste naveli da policija, da je policija podnijela prijavu. To nije točno. Policija i kad bi podnijela prijavu upravo zato što policija to nije smatrala za shodno da je trebala protiv moćnika napraviti. To je prvo. Drugo, niste odgovorili na utjecaj vezano za moćnike na načelnika policijske uprave. Treće, nikad nije bilo 1.500 mrtvih stradalih u prometu pa ću vam sada pomoć 2008. 664 mrtva, 1964. vratit ćemo se u to 433, 2013. 368 i sad imamo 274. I također, nije istina da je ikad itko ukinuo srednju policijsku školu odnosno Policijsku akademiju Josip Jović nego je na drugačiji način vršena … …/Upadica predsjednik: Hvala Dobro, ovaj uvaženi gospodine zastupniče ovdje su ljudi koji su mahom ja mislim završili srednju policijsku školu pa najbolje znaju jesu li oni koji su desetak godina iza njih dolazili u sustav mogli završit srednju policijsku školu. Ja ponavljam da je to jedan od strateških grešaka u sustavu MUP-a jer policajac se stvara od najmlađih dana. Nije isto, kažete drugi modaliteti, nije isto jesi li ti u nekom programu od 9 mjeseci ili si 4 godine se izgrađivao kroz školski sustav kao policajac. To je tako samo po sebi razumljivo, ali da je bilo razumljivo i nekome prije nas valjda bi prije u to krenuli. **Jandroković, Gordan Poštovani i uvaženi ministre mislim da možemo biti više nego zadovoljni na svim onim izazovima koje uspješno granična policija radi da bi imali ovako povoljno stanje sigurnosti po pitanju prelazaka, ilegalnih prelazaka granica ali isto tako mislim da je i općenito stanje sigurnosti više nego zadovoljavajuće. Da bi to tako bilo i ubuduće mene zanima s obzirom da znamo da su se povećale nešto i plaće policijskim službenicima, ali da li nam možete nešto reći po pitanju njihove opremljenosti, zadovoljstva činjenjem ovog posla jer svi znamo koliko je važna policija i možemo biti svi zadovoljni zbog ovog povoljnog stanja sigurnosti u RH, ali ali općenito materijalni suport prema policijskim službenicima, oprema, odora, sve ono što oni trebaju za svakodnevan rad. Možemo li tu još nešto dodatno unaprijediti i koliko su podignute plaće policijskim službenicima. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine zastupniče. Kad govorimo o podizanju plaća policijskih službenika to je ja mislim svima jasno pa i onima koji su spuštali plaće policijskim službenicima prije mandata ove Vlade. Što se tiče migracija, najveći izazov je granica s BiH, a tamo nije bilo u tehničkom smislu uloženo ništa. Dakle, mi smo se počeli nosit 2017. sa priljevom iz BiH na način da smo evo već dosad postavili 20, 37 stacionarnih radarskih sustava sad možete zamisliti što nam se događalo prije toga, prije nego što smo to uspostavili, a idemo raditi još 105 novih radarskih sustava. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegica Augušan Pentek, izvolite. Hvala. Poštovani ministre s obzirom na porast kaznenih djela na štetu djece i obitelji od gotovo 18% u 2023. godini kao i zabrinjavajuće povećanje maloljetničke delikvencije za 26% što se konkretno planira poduzeti kako bi se smanjili ovi trendovi. Kako se planira unaprijediti prevencija i podrška žrtvama posebno u pogledu obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama budući da se i dalje više od 60% ubojstva unutar obitelji događa od strane bliskih osoba. Razmišlja li se o većim ulaganjima u specijalizirane programe edukacije i povećanju broja službenika i službenica posvećenih isključivo radu s ranjivim skupinama sa ženama i djecom kako bi zaštita bila brža i efikasnija. Hvala lijepa. Davor (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo zastupnice. S obzirom na kratkoću vremena odgovorit ću vam na ovaj način. Ako uzmete izvješća svih pravobraniteljica i pučke i za ravnopravnost spolova i za djecu dobit ćete jednoznačnu ocjenu, barem sam ja u to uvjeren jer to čujem od njih da je MUP, hrvatska policija najaktivnija kad govorimo o preventivnim aktivnostima, da upravo mi koordiniramo iako to ne bi u nekoj, u nekom idealnom svijetu trebao biti policijski posao, ponavljam kad stvar dođe do policije puno instanci od obitelji od škola i ne znam ni ja koga sve je zakazalo. Međutim, mi anticipirajući to smo i u sve policijske uprave stavili posebne službenike za obiteljsko nasilje što … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … zapravo i nije Zahvaljujem. Iako je bilo već govora oko toga poštovani ministre, čujemo da ovih dana na razini EU se dosta ozbiljnije raspravlja o promjeni pravila o azilu, pa neke države poput Poljske su tu malo i drukčije reagirale pogotovo na pritisak nezakonitih migracija s obzirom da se tu već malo i zalazi u sferu hibridnog djelovanja. Iako je bilo o tome govora ja bih volio da još malo jasnije i detaljnije nam kažete da li ćemo i mi kao Hrvatska isto promijeniti tu svoj pristup, kakva su naša stajališta i kako ćemo mi razgovarati sa institucijama EU? Da li ćemo mi još dodatno pooštravati uvjete za dobivanje azila? **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo g. zastupniče. Ja sam već nekoliko puta u zadnje vrijeme kazao da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja tu nema što puno mijenjati ni kad govori o problemu migracija, a također i kad govori o postupanju policije na granici. Dakle, mi u tom postupanju nismo promijenili i ne mijenjamo praktički ništa osim što ga unapređujemo i sve smo efikasniji. S druge strane, pa čak i u ovom domu smo bili predmet napada zbog postupanja hrvatske policije. Moje protupitanje, policija postupa isto zašto nas danas ne napadate

Draženka (Možemo!)** Pozdravljam sve. I moje pitanje je čitamo da je po međunarodnoj tjeralici uhapšen izvjesni MZ srpski kriminalac osumnjičen za teška kaznena djela od droge do ubojstva. Prema javno dostupnim podacima predan je Hrvatskoj jer je imao krivotvorenu putovnicu RH i bit će izručen Srbije. Moje pitanje je, kako je srpski kriminalac došao do hrvatske putovnice i što je utvrdila unutarnja kontrola? Osobito u svjetlu toga da je pred nekoliko godina u PU Karlovačkoj koja ima velikih problema baš sa migracijama i porastom kriminaliteta, nekoliko osoba uhapšeno zbog izdavanja službenih dokumenata, pa

kao posljedicu sve toga inicirala izmjene zakona i inzistirali smo na što prijem uvođenju biometrijskih podataka u izradi osobnih dokumenata. Ja vam neću govorit o konkretnom slučaju jer ne bi trebao, ali ću vam reći. Da, postoje ljudi koji su napustili Hrvatsku, koji su u nekoj drugoj zemlji dobili originalnu putovnicu, možda nerijetko sa slikom nekog drugog i kad taj dođe pred institucije hrvatske i kaže da je on odavde iz Hrvatske da su to njegovi podaci, da je to njegova slika jedino se to moglo riješit ovako kao što se rješava biometrijom, otiscima, prepoznavanjem …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem se. Poštovani potpredsjedniče Vlade, kao što znate u RH imamo 70 romskih naselja, ta romska naselja su negdje veličine pojedinih općina i u tim romskim naseljima ušla je droga i oružje. I moram vam reći i kriminal koji se čini i koje čine pojedinci kvare sliku romskog naroda. Pokušavali smo sa različitim edukacijama, pokušavali smo i dobru suradnju sa savjetnicima, što moram reći da mi je jako drago da se taj kriminal u ovom izvješće smanjilo moram pohvaliti nedavnu također raciju koja je donela jako, jako dobro i upravo ovo što sam na samom početku reko.

Hvala lijepa g. zastupniče. Kao što vam je poznato vama je poznato to je da policija ne samo da po ovom pitanju koje je također pitanje i ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina možda nastupa najšire organizirajući i razne vrste preventivnih akcija, predstava, rada sa djecom, ja mislim da nijedna policija u svijetu u toj mjeri se ne uključuje u prevenciju zbog toga što izostaje da to rade možda neki kojima bi to trebao bit prvi kad govorimo o ne znam lokalnim, regionalnim vlastima jer jedno je dobit izbore na tome kako ćeš predstaviti jednu ranjivu populaciju još gorom nego što nema takve u sigurnosnom smislu, a drugo je radit nešto kao …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… što radimo mi. Hvala lijepo. Poštovani ministre, ja ću se referirati na jedan slučaj koji je bio u izvještajnom razdoblju dakle za proteklu godinu, a to je da je u rujnu prošle godine policajac službenim oružjem ubio djevojku i pokušao je to prikazati kao nesretni slučaj. I onda je i Osječko-baranjska policija tvrdila da je riječ o nesretnom slučaju i teretila ga za blaže kazneno djelo. Državno odvjetništvo se odlučilo to prekvalificirali u ubojstvo i imamo prilike vidjeti da proces način na koji Ono što mene zanima da li je provedena interna istraga, imali smo, u medijima smo dobili neke podatke da je i provodena interna istraga, pa me zanima da li je ona provedena i što je to internom istragom zaključeno vezano uz postupanje Osječko-baranjske policije u navedenom

policijski službenik odnosno optuženik u ovom slučaju prijavio nesretan slučaj već je prijavio, prva informacija je bila samoubojstvo. Ako govorimo o tome kako je postupala policija, dakle on je njihov kolega do ujutro, negdje do 5-6 sati ujutro, od te njegove prve informacije on je već bio uhićen za nešto blaže istina kazneno djelo, ali državno odvjetništvo i postoji kao ona institucija i instanca koja kvalificira kaznena djela. bilo i u osječkom slučaju, proces ide, naravno vidjet ćemo kako će i kad završit na sudu. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre, evo upravo je stigla vijest o dvoje mrtvih na autocesti Rijeka-Zagreb, pa je evo tema sigurnosti u prometu svakako vrlo važna, a u svrhu povećanja sigurnosti u prometu planirali MUP u budućim izmjenama zakona olakšati korištenje kamera za kažnjavanje prekršaja u prometu? Naime, grad Split je još 2020. u doba i bivšeg gradonačelnika nabavio kameru kako bi se sankcioniralo ljude koji nepropisno skreću lijevo na raskrižju koje ima najveći broj prometnih nesreća u Splitu i do danas PU Splitsko-dalmatinska nije započela s automatskim kažnjavanjem jer navodno nema suglasnost MUP-a. razumijem da su policijski službenici vjerojatno opterećeni ozbiljnijim prekršajima i kaznenim djelima, zato evo pitam jeste li razmatrali da taj navodno uredski posao prebacite zapravo na prometne redare JLS? Zahvaljujem. Davor (HDZ)** Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, mi ne samo da jesmo li razmatrali, to je naša inicijativa, međutim za tako nešto moramo promijenit zakon, već smo imali nekoliko sastanaka kako bismo, mi smo testirali malo i JLS, u jednom velikom broju njih bi bile sklone tome, kao što je i Split, ima ih koje imaju određene prigovore. To je zakon koji će označit veliku promjenu, međutim ja ga mogu najavit tek za slijedeću godinu i radimo skupa i sa Ministarstvom prometa i sa Prometnim fakultetom i mislim da je to nešto što će bit rješenje u perspektivi, ne tako dalekoj. **Jandroković, Hvala predsjedniče. Evo poštovani ministre, čisto bi voljela čut vaš osvrt tj. vaše viđenje onoga što postaje svakodnevni problem u prostoru društvenih mreža raznih online prostora. Evo sve to otvara veliku tj. preveliku mogućnost manipuliranju informacijama, vrijeđanju i omalovažavanju, prijetnjama koje su naravno daleko od slobode govora, a nažalost sve je prepušteno osobi koja je predmet istoga i većinom njezinim privatnim tužbama. Poznato je da kroz razno razne grupe i društvene mreže sve je više djeca koja su upravo žrtve takvih situacija i koje nerijetko upravo zbog toga donose psihofizičke posljedice za tu djecu. Evo osobno smatram da se kultura naravno izgubila, u biti da je čak i u nekim slučajevima i nema

Ja se sa vama slažem u svemu osim da nadležni, nadležna tijela ne reagiraju, upravo reagiraju dakle svaki put. Mislim da i tu ima i sa svih strana političkog spektra svjedoka koji imaju iskustva u prijavljivanju, pogotovo kad su kaznena djela prijetnje ili zločini iz mržnje, dakle policija na tome radi, policija ulaže. Ja sam kazao da ćemo u slijedećem razdoblju ne samo pojačati broj službenika već i tražiti nova tehnološka rješenja, sve to košta, to je ono što sam rekao milijun i 600 tisuća eura, ja bi volio da ih je 16 milijuna, da svaka policijska postaja ima dovoljne broj tih alata koji mogu sami koristeći umjetnu inteligenciju izvaditi sve takve slučajeve. Mislim da… …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… idemo na zadnju repliku, kolega Jurčević izvolite. **Jurčević, Josip (Nezavisni)** Poštovani ministre, svjedoci smo da su policijski službenici neprekidno pod različitim vrstama pritisaka, u tome je svakako najpogubnija i najopasnija sustavna politička korupcija koja je najviše do izražaja došla upravo vezano za stampedo i invaziju ilegalnih migranata, što ste i sami naznačili. Zanima me što ste vi poduzeli da policijski službenici ne budu izloženi takvoj korupciji gdje su morali činiti razne vrste kaznenih djela i prekršaja kršeći čak ne samo hrvatske zakone nego i određene europske dokumente i kada će ta, taj pritisak sustavne političke korupcije koja ide od vrha države prestati na državne, na policijske službenike kako ih ne bi izlagali kaznenoj ili drugoj prekršajnoj odgovornosti kada se promijeni vlast? Hvala lijepo. **Jandroković,

teško je odgovorit na dio ovih konstatacija, zapravo tu racionalnog odgovora nema jer nisu na taj način ni postavljena pitanja, ali kad vidite ovo što se događa danas u EU, kad države po prvi puta počinju govoriti da bi ukinule pravo davanja azila, da Europska komisija po prvi puta kaže da treba jače investirati u vanjske granice, da treba deportirati one koji ne udovoljavaju visoke ili nedo… ili ne znam ni ja kakve kriterije za međunarodnom zaštitom to je ono što smo mi cijelo vrijeme radili. Ja sam kazao u jednoj prijašnjoj raspravi nikad više od 600 ilegalnih migranata nije prespavalo jednu noć u … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Hrvatskoj i to vam je takva činjenica i dan danas. Hvala vam potpredsjedniče Vlade i ministre unutarnjih poslova, došli smo do kraja sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, prvi će govoriti poštovani kolega Ostojić predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Štovani ministre sa svim vašim suradnicima, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na svojoj 4. sjednici 15. listopada raspravio je Izvješće o radu policije u '23. godini koje je Vlada dostavila tom odboru u svojstvu matičnog radnog tijela. Državna tajnica u MUP-u osvrnula se o najznačajnijem pokazatelju rada policije u izvještajnoj godini i jako ozbiljno je to predstavljeno. Mislim da nema smisla da sve to skupa čitam, ja mislim da bi bilo bolje ja vas svih na kraju obavijestim o tome da je odbor jednoglasno sa 11 glasova za predložio Hrvatskom saboru prihvaćanje izvješća o radu policije. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Sada će isto tako poštovana kolegica Lugarić, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova predstaviti stav tog odbora. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Mi smo kao Odbor za ravnopravnost spolova o ovom izvješću raspravljali na sjednici jučer kao zainteresirano radno tijelo. Slično na preth… kao i na prethodnom odboru uvodno je državna tajnica MUP-a doista detaljno predstavila izvješće posebno s osvrtom na ono što je djelokrug rada našeg odbora i doista radi racionalizacije vremena imate pisano izvješće i to sve skupa ne bih čitala, ali bih samo vam rekla da je u svom iscrpnom izlaganju na kraju zaključila da je tijekom '23. godine hrvatska policija svoje zadaće odrađivala profesionalno, da je unaprjeđena operativnost i obrazovanje na svim linijama rada a i izrazila nadanje da će porasti interes mladih prema policijskom zanimanju koje doista nije samo zanimanje nego poziv. U raspravi članica odbora je navedeno kako je policija važna karika lanca zaštite žena od nasilja i to ona na koju građani imaju najmanje pritužbi. Pohvaljeno je ulaganje velikog napora policije u sprječavanju i smanjenju govora mržnje. Također, istaknuto je i pohvaljeno što MUP ima poseban protokol za postupanje u slučaju nasilja nad ženama. Postavili smo pitanje o dugoročnim planovima i mogućnostima zapošljavanja policijskih djelatnika. Članice odbora su govorile i o školovanju policijskih službenica i staklenom stropu kod njihovog napredovanja. S druge strane istaknuto je kako treba promijeniti još uvijek postojeću percepciju da se u policijskoj profesiji radi o muškoj profesiji. Postavljeno je pitanje vezano uz dvostruko terećenje u policijskom postupanju kod nasilja u obitelji odnosno nerazlikovanja primarnog počinitelja i žrtve. Nadalje, naglašeno je kako u nekim slučajevima policija nije prepoznala karakteristične okidače za femicid kao što su odluka žene da napusti nasilnika, uhođenje nametljivog ponašanja, ranije evidentirano nasilje, ranija osuđivanost, prijetnje ubojstvom, prijetnje samoubojstvom, alkoholizam, posjedovanje oružja, psihički problemi i Državna tajnica je u odgovoru na postavljena pitanja navela da je u RH od 20.333 policijskih službenika ukupno 4.441 policijska službenica što čini 21,84%. Prosječna dob policijskih službenica je nešto niža od prosječne dobi policijskih službenika 38,15 godina u odnosu na 41,9 godina, a veći postotak službenica ima visoku stručnu spremu u odnosu na policijske službenike što odgovara fenomenu staklenog stropa jer ih je manje, a obrazovanije su i manje su na rukovodećim pozicijama. Navela je posebne pozitivne pomake posljednjih godina tako da je u sklopu interventne policije trenutačno 67 žena. Žene su i vodiči pasa, to bi mogla znači ženski vodičkinje pasa, također i ronioci na koje se ne usuđujem reći kako bi bio ženski rod. Žene sudjeluju u radu ekipe za posebne policijske zadaće. Istaknula je da s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova vezano za slučajeve nasilja u obitelji i femicid MUP ima izuzetno dobru suradnju, a to je nama kao odboru rekla i pravobraniteljica. Također, je izdvojila podatak da je u desetogodišnjem razdoblju od 324 ubojstva su ubijene 146 žena od čega su 72 žene ubili njihovi intimni partneri. Vezano uz zapošljavanje policijskih službenika budući se radi o zahtjevnom poslu, radu u smjenama i noću primjećuje da je osjetno smanjen interes mlade generacije za srednjoškolsko obrazovanje policijskih službenika. Pomoćnica načelnika Uprave kriminalističke policije iznijela je podatak da se kod slučajeva dvostrukog terećenja koji su ranije bili zastupljeniji sada radi samo o izuzecima. Nakon provedene rasprave kao članice odbora jednoglasno smo odlučile predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka da se ovo izvješće o radu policije prihvati. Zahvaljujem. Hvala vam. I samo zbog edukacije nas svih ronioc roniteljica, tako. Evo ga sada otvaram raspravu, prvi na redu u ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Zurovec, izvolite. Kao što sam spomenuo i u samoj replici s obzirom na nezakonite migracije i povezane zloupotrebe prava na azil rekao bih da je to jedno od gorućih pitanja za Hrvatsku, a poglavito za hrvatsku policiju. Pa me baš zbog toga zanima kako ćemo se uistinu tu postaviti prema europskim institucijama. Čuli smo i odgovor ministra koji pozdravljam, no uvijek smatram da ako nešto je relativno labavo da bi uvijek moglo možda biti još malo i oštrije. Što se tiče izvješća vidimo da je u prošloj godini pritisak nezakonitih migracija za Hrvatsku dosegnuo svoj vrhunac gotovo 70 tisuća zabilježenih postupanja policije u svezi s nezakonitim prelascima granica, što je poprilično zastrašujuća brojka. U nekom trenutku nakon ljeta prošle godine pritisak nezakonitih migracija preko Hrvatske malo je popustio, što se nastavilo i sada tijekom ove godine, ali ne možemo se poudati da je to popuštanje neki dugotrajniji trend. Stoga imam dva zabrinjavajuća faktora ili bolje rečeno dva zabrinjavajuća dojma kada čitam izvješća i statistike o tim nezakonitim migracijama. Prvi je taj da praktički netko u udaljenom svijetu može paliti i gasiti uvjetno rečeno određene migrantske rute prema svojim interesima i time utjecati na stabilnost pojedinih zemalja u Europi, pa pa čak i na neke političke procese u njima. Ponovio bih opet ono što sam rekao u replici, kako smo vidli ovih dana kako neke države poput Poljske sasvim opravdano reagiraju na pritisak nezakonitih migracija, pri tom scenarij tih migracija je takav da se odvijaju avionskim letovima migranata za Bjelorusiju da bi se onda manifestirale kao pritisak na Poljsko-bjelorusku granicu. Poljska Vlada je tu primjerice promptno reagirala opisavši takvo djelovanje praktički gotovo kao neprijateljsko, da ne izrazim se malo i žešće. Drugi dojam koji isto tako nije baš previše radostan je činjenica da pritisak migracija redovito raste kada neke europske države, a tu mislim na one koje su najčešće krajnja destinacija za migrante, malo onako lutaju oko oko svojih socijalnih politika ili tzv. politika dobrodošlice prema migrantima. Naime, teško mi se oteti dojmu da je pritisak nezakonitih migracija kod nas počeo popuštati tek kada se na migrantskim rutama proširila vijest da Njemačka, kao i neke druge zemlje više neće voditi onu rastrošnu i benevolentnu politiku socijalnih i drugih naknada i naravno pomoći za migrante. u svakom slučaju podržavam hrvatsku policiju u nastojanjima da se suzbiju nezakonite migracije, mislim da ta borba definitivno nije laka, a pogotovo borba protiv krijumčara ljudima. Pitanje je sigurno ovo koje će nas i u narednim godinama poprilično opterećivati i mislim da će potrošiti jako puno policijskih resursa. Stoga baš zbog ove problematike trebamo svi zajedno osvijestiti potrebu za zajedničkim djelovanjem baš na samoj razini EU na očuvanju prvenstveno funkcionalnog Schengena bez kojeg EU stvarno i simbolički gubi svoj smisao, sve države moraju znati da njihove pojedinačne odluke imaju posljedice na sve nas, a osobito na države poput Hrvatske koje se nalaze neposredno na migrantskim rutama, hvala vam. Hvala kolega, kolega Zurovec. Idemo dalje, Klub zastupnika SDP-a i kolega Ostojić, izvolite. Poštovani predsjedniče, štovane kolegice i kolege, Izvješće o radu policije prije svega moram odma primijetit naravno da je ministar kao i razdoblju 2016. do '20. izbjegavao bit s nama kad treba raspravljat o izvješću, u te 4.g. nije bio niti jedanput na Odboru za unutarnju politiku na 94 sjednice, a sad evo imamo ponovo priliku s tim da moram pozdraviti, evo vidim da više nema gđe. Terezije Gras, nema g. Žarka Katića, pa se bar to moglo popravit u ovome papiru koji je bio pripremljen za, od strane Vlade RH prema nama. Prvo ću reć oko Schengena, mislim da je jako bitno i sami migracijski tokovi koji se događaju, nemojmo zaboravit 2014.g. prije nego šta je počela prava migracijska kriza u Hrvatskoj. Naime, svi su prije toga prolazili preko Mađarske, u 9. mjesecu 2015.g. 2015.g. Mađarska završava svoj zid, završava situaciju u kojoj je tu bio zapravo slobodan prolaz i od tog trenutka ruta skreće prema Hrvatskoj. Naša dva prihvatna centra sagrađena od strane Schengen facility fonda odnosno od novaca EU su imali kapacitet 102-102 znači 204 čovjeka kapaciteta za primit ilegalne migrante prema standardima EU. O noćenjima tamo možete vidjet otprilike kao u hotelu u ovom izvješću koliko je zapravo ljudi prošlo i naravno još jedna neistina od strane ministra koju je izrekao danas ponovo ovdje da navodno 600 ljudi odmah odlazi, činjenica je jedna da u samom izvješću stoji da sa 17 na 14 dana je smanjen boravak u tim centrima, pa prema tome ja ga opet upozoravam da pripazi kad govori takve stvari koje nisu točne. Ono šta ja moram primijetit također oko granice i primjedbe koja je bila oko toga da smo vodili žestoke rasprave ne samo u ovom domu nego su se vodile i na drugim mjestima. To se naravno moglo otklonit na način da imate čiste i uredne dokaze evo npr. kamere moram čestitat i ravnateljstvu i ministru da nakon 10.g. otkad je završen pilot projekat uvođenja kamera za policijske službenike sad imamo priliku čut da će to bit ponovo napravljeno, da se kreće u nabavku 2000 kamera. Šta to znači? Da ponovo neće svi policajci imat kamere, naravno to je vezano uz intervenciju, pa bi ja volio odgovore na to pitanje, a to je hoće li recimo interventni policajci imat kamere na sebi ili za njih intervencija ne važi, a s druge strane o graničnim policajcima da ne govorimo. Mi graničnih policajaca imamo 6 tisuća i 500 sada odnosno imali smo istu brojku 2013.g. u veljači. Mnogi su se hvalili da je to navodno kasnije se dogodilo itd., a to je bio uvjet iz monitoringa za pristupanje EU, pa je to ispunjeno i riješeno, prema tome uobičajena je praksa da se pokušavaju prikazat neke stvari u drugačijem svijetlu. Što se tiče opreme policije ja bi samo zapitao ovdje jer nisam baš vidio koliko je bilo naleta najmodernijih helikoptera znači Augusta Bell helikopter koji na osam kilometara može čitat šta vam piše ovdje na značkici, znači ne da ga ne čujete nego je upravo nabavljan iz fonda za nadzor granice, takva su dva sa flirom sa svom opremom koja je potrebna. Pa mene onda interesira zbog čega ljudi moraju po 20 sati bit tamo kad imamo zapravo najmoderniju opremu koja je upravo za to namijenjena ili je možda točna informacija da oni ne lete? Dalje, što se tiče operativnih dežurstava 450 tisuća je primljenih dojava, još uvijek nema reorganizacija i koliko je meni poznato od 20300 policijskih službenika kako je ministar naveo ovdje 1800 radi na hladnom pogonu, primaju dojave, a nije se uspjelo napravit ni objedinjena varijanta sa 112. Prema tome, mi danas moramo odma skint tu brojku za 1800 ljudi koji ne mogu bit ni u intervenciji niti u operativnom djelovanju, da ne govorim o tome da zimi nema potrebe da oni na Visu ili PP u Srbu imaju dežurstvo na telefonu jednog ili dva čovjeka preko cijeloga dana ili iza 16,00 sati, to se moglo davno napraviti i reorganizirat. Dalje, ulazak u tamnu zonu kriminaliteta možemo pravdat većom količinom napravljene štete odnosno pronađenih milijuna eura sa 350 na 700 miliona eura, ali kad vidite da je minus od 10,6% u gospodarskom i 37% u korupciji onda vam je jasno da je to jedan vrlo negativan znak uz naravno pohvalu za onaj dio koji u dijelu ulaska u tamnu zonu kriminaliteta treba pozdravit povećanje postotaka u organiziranom kriminalu i u dijelu, bar simbolično 3,6 za droge. Što se tiče nečega šta je odbor ranije tražio dobro je i moram pozdravit tu stvar, a to je da se disciplinski postupci, situacija u prihvatnim centrima sad nalazi u izvješću, prije toga nije bilo, pa mislim da u takvom smislu treba nastavit praksu, a to je da pitanje točnih brojki i onoga što se događa s policijskim službenicima treba biti predstavljano ovom Saboru. Stradali u prometu, tu je definitivno već sam u replici to pokazao, nema nikakve brojke da je nekad bilo 1500, činjenica jedna da te brojke padaju. Puno je više automobila na cesti, puno više turista, ali očito se odgovor na to ne nalazi, prema tome, ne može to samo policija riješit. A inače statistika je skup točnih podataka koji može davat krivu sliku. 1% događaja može utjecat na percepciju sigurnosti građana i ja mislim da je to jako bitno zašto je puno zastupnika i zastupnica pitalo za ovaj slučaj koji se dogodio konkretno sa tatom od ovih kako one to zovu policajku nazivaju nakazom i sl., neću im spominjat ni imena, ali vidim da izbjegavate taj odgovor. Policija ne da nije zaštitila svoju policijsku službenicu nego nije smatrala za shodno niti da podnese prijavu. Prema tome, laž je nego je ona morala sama štitit svoj dignitet i policijski posao i onda nakon toga dobila odbačaj koji je sad pod reflektorima DORH-a. Ono šta moram još spomenut, a to je da kriminalne skupine koje su ovdje jednim dijelom označene dobro je da imamo i najveće akcije obilježene u izvješću, ali osvajanje teritorija, penetriranje prljavim novcem u legalni biznis, reket, preuzimanje ugostiteljskih objekata, nautičkog turizma nisu to stvari od kojih treba bježat i ne možete sve branit brojkama jer 70%-tna razriješenost naravno da je za svaku pohvalu, ali nemojte da to bude rezultat okretanja glave. Okretanje glave je jedan od najboljih načina kako možete povećat razriješenost, a to je da zapravo ne vidite ono što se stvarno događa. Ono šta također bi trebalo, a to je usporedba sa DORH-om, koliko je zapravo od ovih razriješenih na kraju DORH odbacio odnosno da li i tu postoji praksa da smo taj dio zaboravili. Imali smo prije puno bolji sistem, a to je da je policija podnosila kaznenu prijavu, a DORH provodio kazneni progon. Sad su se tu stvari promijenile na način da svaki put kad postoji određeni problem kažemo DORH rukovodi sa radnjama, traži izvide itd., ja sam sklon govorit tome da je bilo bolje ranije, a to je da je policija podnosila prijavu, DORH provodio kazneni progon i da je to bilo puno bolje rješenje od ovoga gdje zapravo imamo koordinaciju, ali i interes da postotak bude šta bolji. I onda dobijete u izvješćima DORH-a situaciju da je 99% riješenih ili osuđujućih presuda. ne radiš one koje su ti problematične ili tamo di nije do kraja dovršena stvar pa mislim da bi to bilo jako dobro promijenit. Oko vršnjačkog nasilja, mislim da tu treba dodatno posebno obratit pažnju. Ja vjerujem da postoje napori prevencija, Vijeće za prevenciju, sve ostalo šta se radi i u svakom slučaju pozdravljam svaku onu aktivnost u kojoj je sve više prijava za obiteljsko nasilje, a to znači da rast, raste svijest o tome da treba prijavit nešto šta se prije skrivalo u obiteljska četri zida, nije se o tome govorilo i prema tome taj postotak je pozitivan. Što je više prijava to znači da je više situacija u kojima se ljudi usude, naravno to mora pratit ono šta u ovome trenutku nije do kraja dovršeno, a to je pitanje sigurnih kuća i život nakon prijave, šta to znači kad se usudiš i kad kažeš da ćeš prijavit svog obiteljskog partnera, nakon toga treba bit imat osigurane uvjete u kojima naravno prijava nije dovoljna već treba dobit zaista zaštitu. Ako zaštita bude kao što sad ima policajka iz Šibenika onda to neće biti dobro. Oko osjećaja sigurnosti, već sam govorio to je dojam. Pitanje nekih projekata koje smo napustili od policajca u zajednici mislim da nisu dobre poruke. Ja ću reć jednu stvar, a to je da pitanje brojki izvješća o radu policije prije svega treba promatrat ne kao političko već kao podršku policiji šta treba dobro, šta je dobro, šta smatramo da je dobro i šta trebamo unapredit. Nije dobro kad ministar govori netočne podatke, nije dobro kad se pojavljuje kao glasnogovornik policije, pa onda još promaši oko silovatelja jedan put je to jedan, drugi put drugi put, ja bi mu samo poručio sljedeće, a to je ministre vaše je da stvarate uvjete za rad policije ne miješajte se u rad policije. Ako vam treba nešto drugo pročitajte šta se događa premijeru u Sloveniji, to vam je klasičan primjer vrlo sličnih zakona koji imamo mi i u Sloveniji da se ne smije dirat u rat policije, a najmanje o tome biti izvjestitelj. Ono što je također za mene važno pitanje školovanja policijskih službenika, mislim da se dogodila danas jedna vrlo ozbiljna stvar, ne mogu vjerovat da potpredsjedniku Vlade drugom potpredsjedniku Vlade zapravo nabije ovaku problematičnu situaciju jer dok s jedne strane ministar obrane smatra da je par mjeseci obuke za vojno zanimanje dovoljno, kod nas ministar smatra da četri godine srednje škole ili tri, a nakon toga devet mjeseci školovanja u Policijskoj akademiji Josip Jović i onda dvije godine rada pod mentorom policije da to ne valja i to osuđuje kao da je to sramotno, a sad ćemo u par mjeseci školovat ljude koji će onda moć otić naravno na front, možda ne zahtjevniju stvar nego šta je to policajcu na ulici. Nikad niko nije govorio o ukidanju škole već o načinu da stekneš opću kulturu, ono šta ti je potrebno za rad, a onda na tečaju specifične specijalističke policijske znanje koje ti je potrebno da bi nakon dvije godine prakse skinut bijelu oznaku sa policijske uniforme i dobit svoje zvanje i počet bit pravi policajac bez uvrede za bilo koga, ali tada dobit sve ono šta policajca čini pripadnikom unutar naše policije. Također pozivat zastupnike da ne pitaju danas nešto šta su pitali ranije, možda razlog k tome što se mijenja klima pa se neke stvari ne utječu, ali još uvijek nemamo odgovore na to kako se događa ova kemijska reakcija, a to je mi imamo 6 tisuća ljudi koji su maknuti iz zemlje na bilo koji način, bilo readmisijom ili drugo, a Slovenci 60 tisuća. Kako se to dogodi odnosno na koji način oni koji prođu kroz Hrvatsku ne stanu? Ja možda čak i znam na koji to način se događa, ali nisam sklon da skrivamo točne i prave brojke. Također ja ću završit svoje izlaganje, nije problem podržat izvješće o radu policije, ali ja vas molim jednu drugu stvar, a to je napokon se odlučimo da prestanemo se nadmetat u tom pitanju i da pitanje policije postane stvar u kojoj nam je zajednički interes da policija šta bolje radi, da ima šta manje kukolja da ima šta manje disciplinskih postupaka, da se ponaša ljudski, humano, da bude educirana i da ne doživljavamo situacije o kojima onda pišu svjetski mediji, a ministar se čudi šta bilo ko od nas nešto pita. Zahvaljujem. Idemo sad na treću raspravu Klub zastupnika Mosta i dva su zastupnika, prvo je kolega Kujundžić nakon toga kolega Miletić. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što se osvrnem na Izvješće o radu policije za 2023.g., ja prije svega želim zahvaliti s ovog mjesta svakom čestitom poštenom policijskom službeniku koji je zasigurno najzaslužniji za ove brojke koje mi u ovom izvješću imamo. Ja bi im htio zahvaliti i na hrabrosti, velikoj većini njih jer rade posao koji im nije dovoljan u financijskome smislu da bi preživjeli, ali su materijalni uvjeti što trebamo priznat svi bolji ove godine nego što su bili lani i nadam se da će taj trend se i nastaviti u odnosu na sve one neugodnosti i svakodnevnicu s kojom se susreću. Vjerujem da su Ivan Polić hrabri policajac iz Vrgorca koji je reanimirao svoga sugrađanina do dolaska hitne pomoći i tako mu spasio život, vjerujem da je Ivan Vladić policajac koji je odbio ne napisati prometnu kaznu sinu od ili rođaku obzirom da je slučaj bio poprilično davno, nekome od svojih nadređenih također jedan hrabri primjer kao i nedavan slučaj koji još uvijek traje. I mislim da su tih troje ljudi siguran oblik svjetionika svima nama, a i da će bit svjetionik svima onima koji će i ove godine postati policijski službenici. Što se tiče samog izvješća, Most i klub Mosta će ga podržati. Ono na što ćemo se referirati i kolega Miletić i ja vezano je isključivo za točku, a ono s čime ću krenuti jest ili jesu same migracije pri čemu mi oko upada dakle pohvalno je što je Hrvatska na 14. mjestu Global peace Indexa i što je proglašena jednom od najsigurnijih zemalja za noćne šetnje. Međutim imam tu jednu nelogičnost koja proizlazi iz percepcije jer mi imamo pozitivan status, relativno visoko mjesto kao zemlja koja je sigurna za noćne šetnje, međutim ono što nam s druge strane iskače pred oči jest činjenica da postoji drastičan porast nezakonitih migracija koji je povećan bilo za 63 ili 73% ovisno iz koje dimenzije ili statističke, statističkog izračuna gledamo, te rast samim time i kriminala povezanoga sa krijumčarenjem ljudi i nelogičnost se javlja u tom što imamo visoku ocjenu sigurnosti koja ne odražava stvarne izazove s kojima se naša zemlja suočava, što ukazuje na popriličan raskorak, raskorak između dakle stvarne statistike i stvarne percepcije sigurnosti u urbanim sredinama. Je li nama danas kasno podvući određene poteze? Pa vjerojatno je jer jedna od najvećih grešaka koja se dogodila u posljednjih 10.g. je dozvoljavanje ulaska ljudima za koje ili kojima mi nismo ni znali identitet, niti tko su, niti što su i to je svojevrsna sigurnosna ugroza ne samo RH nego svih zemalja članica jer više nego je jasno da je EU u očito jednoj fazi improvizacije jer mi niti znamo koliko je ilegalno ljudi ušlo i koliko ih se ovdje dosad zadržalo i koliko je njih u kontekstu tranzita otišlo negdje drugdje. Ono s čime se nadalje želim zabaviti i o čemu sam već nekoliko puta govorio i ukazivao jesu prekršaji u prometu. Dakle ove godine do mjeseca lipnja čini mi se da imamo više prometnih nezgoda sa smrtnim ishodom za nekih 30-tak posto nego prošle godine i ne mislim i ne krivim tu policijske službenike jer mislim da je prvenstveno stvar jednog oblika pedagogije vožnje. Međutim ono u čemu mislim da resorno ministarstvo napokon treba zasukati rukave jest, jesu autoškole. Mi svi nemojmo zaboraviti činjenicu da je 2018.g. ukinuta ekonomski najniža isplatljiva cijena, mi ne smijemo zaboraviti činjenicu da je u 2023.g. na području grada Splita više od 60 profesionalnih instruktora sa iskustvom otišlo iz svojih autoškola zbog materijalnih uvjeta rada na koje utječe ono što mi kažemo u Dalmaciji „sto baba kilavo dite“ jer sektor autoškola pluta međuresorno gdje nitko ništa i za ništa nije odgovoran. Međutim ona činjenica koja nam je vrlo jasna da mi imamo od 2018.g. do danas porast broja poginulih mladih vozača u prometu. Je li to slučajnost da se ta brojka statistički poklopila ili započela od 2018.g. dokidanjem ekonomski najmanje isplatljive cijene, ne znam. Pokazivanju svih onih koji su radili ili još uvijek rade u djelatnosti autoškola suglasni su s tim da na ovom području treba nešto mijenjati. Je li trebamo uvesti određeni oblik privremenih vozačkih ili ih postrožiti ili što god mislim da mi napravit na ovom području kao država nešto trebamo, mislim da je nepošteno i nekorektno bilo kome od nas određene prometne nezgode prepisivati ne djelovanju policijskih službenika jer to de facto nije točno, ali mislim da MUP definitivno se preko Odbora za nacionalnu sigurnost treba na jednoj tematskoj sjednici ozbiljno, ozbiljno pozabaviti pitanjem kvalitete edukacije mladih vozača u autoškolama i u tom području naravno nešto, nešto i mijenjati. Također s čime ću i završiti i prepustiti onda dakle kolegi Miletiću nastavak izlaganja, kao što smo već i spomenuli ja ću samo i ponoviti. Porazna je činjenica da smo mi dakle po broju poginulih u prometu u samom europskome vrhu iza jedne dakle Rumunjske koja je na prvome mjestu i Bugarske koja je na drugom mjestu. Mladost nam izgine, brojku ukupno od '90.-tih naovamo ili još od 2018. naovamo ukoliko je pogledate frapirat će vas, hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zaustavite vrijeme da dođe kolega Miletić.

Kristina Zadro Omrčen, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre Božinoviću zajedno sa svim svojim suradnicima ovdje i državnom tajnicom. Ja ću isto krenut od prometa, pa ako budem imao vremena onda ću nešto o ilegalnim migracijama. Naslušali smo se posljednjih godina o velikoj brizi vlasti zdravstva i slično o zdravlju i životu građana. U sve se aktivno uključuje i MUP koji je provjeravao da li ljudi provode samoizolaciju, idu li zabranjenim rutama iz jedne općine u drugu, npr. mi koji živimo u Kastvu nismo mogli 200 metara proć iz Pinčića u Matulje u Plodine nego su ljudi trebali 3 km ići pješke u Kastav gore na vrhu jer je policija stavila rampe i nikog nije pustila da ide je li, niz goru, niz dolu, uveli su slogan „Misli na druge, cijepi se“ i znamo kako je sve to prošlo. Kad bi policija bila tako ažurna glede brzine, kontrole brzine na cesti provjeravajući ograničenje kretanja ljudi bitno bi se smanjio broj teških prometnih nesreća. Mi imamo svake godine velik broj poginulih u prometu to su mahom mlađi ljudi. Ja sam, ja vozim motor nekih ne znam ni ja koliko 25 godina i neki prijatelji moji su se preselili odovuda u onaj, u onu drugu dimenziju postaje na motoru. Najviše stradalih na motoru, u skupim automobilima prometna nekultura sve je gora i bora. Brzina, brzina, brzina. Pretjecanja, pretjecanja, pretjecanja. Kada se npr. MUP pozove na red onda se pravdaju stvarima da imamo stari vozni park to smo znali čut. Stari vozni park, loše ceste itd. no to su potpune besmislice i ja ću to argumentirati. Glavni razlog teških prometnih nesreća je neprilagođena brzina. Sve ostalo je sporedno čak i alkohol koji je strašan, al glavni razlog svih prometnih nesreća je brzina, brzina, brzina. Ajmo vidjeti kakvo je stanje u članicama EU. Slovenija, Mađarska, Austrija lako je provjeriti kako naši vozači po Hrvatskoj voze prevelikom brzinom, ali onda kada pređu Breganu, Macelj ili Rupu postanu male mace. To je istina. Postanu male mace, mi ako smo ovdje iskreni jedni prema drugima reć ćemo zastupniče Miletić govorite istinu. Odjednom svako može voziti po propisima, a razlog je samo jedan jedini, policije navedenih država su puno aktivnije, puno ažurnije. Za prekoračenje brzine odmah vam slijedi kazna. Osobito se mjeri brzina u naseljima. Moj kolega je nedavno u Sloveniji platio kaznu jer se po naselju vozio 60 na sat, 60 na sat, dozvoljeno je 50. Kazna prijatelju, nema opraštanja, nema ničega. I u Sloveniji svi voze pod propisima. A kod nas ako po naselju voziš maksimalno dozvoljenom brzinom stvori se kolona iza tebe, ljudi ti trube, psuju ti mater, prijete ti kao šta voziš 60, a ti voziš 60 dakle po ograničenjima. Trebaš imati security sa sobom ili ići na borilačke vještine da se možeš obranit kad te netko napadne jer si vozio 60, a ograničenje je 60. Mi ko da smo divljaci, mi ko, roditelji odgajajte svoju djecu, nemojte da su vam djeca divljaci i da onda poslije budu izfrustrirani u automobilu radi manjka ovoga ili onoga i onda po mogućnosti kupe auto s dijagnozom i sad su najveći frajeri, a ustvari imaju ozbiljnih problema i psihičkih je li. Dakle, MUP je po tom pitanju neaktivan kao i ostala ministarstva nekad mi ispadne da se bave trivijalnim stvarima i imaju povremeno akcije, ne možemo reći da nemaju, imaju. Imaju i neka praćenja, ali to nije, to je daleko od sustavnog stalnog praćenja. Postavili su popriličan broj kamera s radarom čak i više nego države koje sam vam nabrojao, ali kamere su manjkave. Hoćete da vam ja kažem zašto? Pa ima 5 aplikacija koje prate sustav, sustav kamera točno znaju vozači gdje je kamera, uspore, prođe kameru pun gas rođo, ožeži stisni papučicu do kraja. I točno znaš di su kamere di nisu i ok policija kaže gledao sam jedan dan policajca već je i to prevencija, vozači tu uspore u redu i onda ubrzaju nakon 3 metra nakon što prođu kameru. Volio bih znati koliko je MUP naplatio kazni koristeći te kamere baš me to zanima. Talijani su na autocestama uveli jedan drugi sustav, meni se čini efikasniji. Vi imate onu autocestu Trst-Milano to je bila ludnica, velike brzine, pretjecanja, nekultura, nekulturna vožnja međutim unatrag nekoliko godina milina je voziti tom autocestom. Imate 3 trake nitko ne prelazi 130 kilometara na sat, ali nitko. Znate li zašto? Uveli su sustav Tutor nadzorni sustav. Tehnologija je jednostavna na određenim lokacijama kamere snime tablicu i lice vozača, ali snime ga na idućem nakon 10 kilometara ponovno i ako je on tih 10 kilometara prešao jednostavna matematika sustav izračuna tvoju brzinu i hop kazna. Kazna braco po džepu. Ovdje ministar je rekao misli da ako bude 5 tisuća eura kazna za nešto a probajte stavite 5 tisuća eura kazne za nenošenje kacige na motoru, stavite 5 tisuća eura kazne za nevezivanje pojasa, stavite 5, ja vas izazivam, stavite 5 tisuća eura kazne pa Hrvati vole pare više od bilo čega da ne kažem blasfemiju, više od Boga dragoga i ovi katolici moji kojima prsa poplaviše od busanja. Kad su pare u pitanju pa na sve se zaboravi rođo pare, pare. Važnije je u džepu sad, a šta će biti poslije smrti vidjet ćemo. Važno je sad imati. Ožežite po džepu pa vidite kako će to bit drugačije. Dakle, teolog, a radio sam kao vjeroučitelj 16 godina kolega, dakle prema podacima Europske komisije mi smo i dalje najgori u EU po broju poginulih na milion stanovnika. Gore su jedino Bugarska i Rumunjska, a broj smrtno stradalih namjerno sam uzeo i u pitanju ministru u Španjolskoj je dvostruko manji iako imaju star… stara vozila kao i mi. Dakle, mora se ovdje napraviti značajni iskorak, a u pojedinačnoj raspravi ću konkretnije. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, dakle pred nama je Izvještaj o radu policije u 2023. i on je kao i ranijih godina što također treba istači veoma detaljan je i pun korisnih podataka. Značajna je činjenica da smo, da je RH zauzela 14 mjesto i spada među najsigurnije zemlje na svijetu i da smo proglašeni dakle najsigurnijom za noćne šetnje. To je nešto na što smo evo naročito ponosni. Želim se posebno osvrnuti na dio izvještaja koji govori o kaznenoj pravnoj od… zaštiti djece i obitelji jer su podaci zabrinjavajući i iziskuju našu reakciju. Pa tako u 2023. je prijavljeno 11.540 kaznenih djela i radi se o povećanju od 18%, a broj kaznenih djela svake godine, barem mi koji pratimo tu statistiku, raste. Uz navedeno u 2023. godini bila su zabilježena 7.300 i nešto prekršaja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Radi se dakle o gotovo 20 hiljada obitelji u kojima je zabilježeno nasilje. Sad ću reći nešto što je postalo uvriježeno da je obitelj temelj svakog društva i ja to zaista i mislim, a očito se radi o disfunkcionalnim obiteljima te je zabrinjavajući rast nasilja i kaznenih djela na štetu obitelji. Treba nas zabrinuti i činjenica da su počinitelji čak 2.465 kaznenih djela djeca i maloljetnici. Moramo se zapitati je li trend rasta kaznenih djela protiv obitelji i kaznenih djela djece i maloljetnika i vršnjačko nasilje, posljedica stanja u društvu ili sve većeg siromaštva ili sve rasprostranjenije netolerancije isključivosti. Također bismo se morali zapitati o kojem se stupnju radi te je li možda problem i u propisima na temelju kojih je kazneni postupak učinkovitiji od prekršajnog postupka kao što je slučaj i kod govora mržnje. Ustav u čl. 63 obvezuje državu da štiti obitelj i djecu te smo svi dužni učiniti više u preventivnom dijelu jer se sankcioniranjem očigledno ne rješava problem. Unatoč činjenici da se policajci educiraju za područje zaštite djece i obitelji te kibernetički kriminal, svi segmenti društva i sva ministarstva svakako trebaju uložiti više napora posebice kad je riječ o društvenim mrežama jer na društvenim mrežama govor mržnje gotovo da je pravilo, a kada su u pitanju mladi i vršnjačko nasilje je svakako nešto što nas itekako treba zabrinuti. U strukturi kaznenih djela motiviranih mržnjom, najviše se ističe kazneno djelo prijetnje i o evidentnom porastu broja kaznenih djela motiviranih mržnjom za čak 66%, svakako treba nešto podrobnije reći. Dok je u odnosu na motivaciju počinitelja potrebno istaknuti kako je i dalje najvažnija motivacija počinitelja kaznenih djela motiviranih mržnjom nacionalno i etničko podrijetlo žrtve. Da to prevedem, najčešće su u pitanju izljevi mržnje i počinjenje kaznenih djela prema Srbima i prema Romima, tako da iz perspektive pripadnice nacionalne manjine ja se ne mogu poistovjetiti sa iskazanim da smo najsigurnija zemlja za tzv. noćnu šetnju. Upravo jedna od preporuka pučke pravobraniteljice iz prijašnjih godina, a koja je kao što smo imali prilike čuti, da je uvažena, jeste da na policijskoj akademiji u sklopu edukacije za policijske službenike koji rade na predmetima vezanim uz diskriminaciju, dodatno se razrađuje edukativni materijali koji se odnose na prekršaje propisane Zakonom o suzbijanju diskriminacije. U nastavku nekoliko riječi o višegodišnjem trendu pada kaznenih djela ubojstava ali mišljenja sam kako se i u ovom izvještajnom, u ovim izvještajima zbog specifičnosti situacije posebna pažnja mora posvetiti femicidu, intimnih partnerskih femicida gdje su počinitelji i žrtve bili u nekakvoj partnerskoj vezi, bilo da su supružnici, bivši supružnici ili izvanbračni partneri od 2016. do 2023. godine u Hrvatskoj ih je bilo čak 56. Situacija ni u ovoj godini nije bolja i do početka 9. mjeseca u Hrvatskoj dogodilo čak 9 femicida i više puta sam upravo za ovom govornicom rekla kako svi zajedno uključujući policiju moramo raditi na prevenciji ovih pojava. Nažalost kada dođe do faze represije, onda smo već dobrano, onda smo već dakle dobrano zakasnili. Kada je u pitanju rad skupine za istragu ratnih zločina koje bilježe napredak u istragama, tu nažalost ne bilježimo napredak u svezi istraga zločina počinjenih prema civilima srpske nacionalnosti. Ponavljam, ne bilježimo napredak kada je u pitanju istraga za zločine počinjene prema civilima srpske nacionalnosti. Nekoliko još riječi o jednoj svakodnevnoj pojavi u javnosti na društvenim mrežama koja se kada je u pitanju govor mržnje, a posebice na temelju nacionalne i vjerske pripadnosti te spolnog opredjeljenja. Reakcije na to gotovo i da nema ili su preblage, a govor mržnje potiču i osobe koje imaju utjecaj u javnosti i u medijima svakako i u saboru. Na društvenim mrežama govor mržnje i promicanje netolerancije gotovo da su redovita pojava, a šire se i među mlađom populacijom. Pohvalni su projekti policije, kojima je za cilj promicanje nenasilja i usmjereni protiv govora mržnje i koji su provođeni među mlađom populacijom i djecom. No, moglo se reći da su takve akcije rijetke i gotovo iznimka i smatram da ovdje zakonodavni okvir okvir svakako nije dovoljno učinkovit jer u 2023. godini policija je evidentirala 85 kaznenih djela povezanih s mržnjom, a sankcije su najčešće uvjetna osuda iako se radi o porastu u odnosu na '22.g. kada je zabilježeno 51 takvo kazneno djelo. S obzirom na pojavnost očito je da se radi o malom broju i da tu dakle u sivoj zoni sigurno da ima mjesta za poboljšanje. U izvješću nisu jasno razgraničeni prekršaji koji se odnose na govor mržnje u Zakonu o prekršajima protiv javnog rada i mira i drugih zakona, što bi u budućim izvješćima bilo dobro jasno naznačiti. U odnosu na ukupan broj prekršaja znamo da se vodi jako malo prekršajnih postupaka, pa bi propise trebalo doraditi, jasno razgraničiti prekršaje od kaznenih djela, te omogućiti učinkovitije sankcioniranje i preventivno djelovanje posebice za mlađe počinitelja. Zabrinjavajuće je da prema istraživanju Hrvatskog pravnog centra kazneni postupak traje kraće od prekršajnog postupka, te je više osuđujućih presuda i svakako da i tu je je zabrinjavajuća praksa sudova da po prekršajnom zakonodavstvu dakle se ne izri… nije moguće izreći uvjetnu novčanu kaznu dok je po KZ-u svakako to moguće i s jedne strane dobro je da su povećane kazne, no s druge strane onda to se preimenuje na uvjetnu kaznu, zaštitnu mjeru i druge oblike. Nadalje, naročito kada je u pitanju raznolikost područja djelovanja policije ne raduje nas ni porast prekršaja kaznenih djela u pojedinim područjima, ali evo iskreno se nadam da će policija iznaći kvalitetnija preventivna rješenja, a naravno i po potrebi i ona represivna kako bismo dakle svi živjeli mirnije i sa što manje briga, zahvaljujem. Imamo dvije povrede Poslovnika, tri pardon, prva je poštovani kolega Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, pa poštovana kolegice Jeckov, 236., koji su to ratni zločini srpske agresije na hrvatski narod i hrvatsku državu? Hrvatski vojnici i policajci su branili svoju domovinu i sve civile bez obzira kojoj su naciji pripadali. To je ono što je istina i što jednom moramo ovdje u HS, državno saboru, jasno reći da je hrvatska policija i vojska branila, a da je srpska agresija uništavala i palila. Dobro, ali to je bila replika, niste se čak ni pozvali na članak Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Dabo je dignuo povredu Poslovnika. ja bi se probao osvrnuti na opće stanje sigurnosti građana. Mislim da je na visokoj razini i kad je u pitanju javni red i mir. Evidentno je funkcioniranje policije jako efikasno. Konkretno kod nas u gradu Novalji suradnja između policije i zajednice je u takvoj sprezi da u tijeku turističke sezone znajući prominijenciju kvalitete gostiju i njihove populacijske dobi… Željko (HDZ)** Hvala lijepa, ali i to je bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Đakić je dignuo povredu Poslovnika. Hvala lijepo g. potpredsjedniče sabora, pa povrijeđen je čl. 238., kolegica Jeckov pristrano i jednostrano proziva hrvatsku policiju za nepodnošenje prijava. Postoji s druge strane i govor mržnje, naročito izrečen u Novostima u kojima puno puta je izrečeno puno gnjeva i mržnje prema hrvatskom narodu i nije niko sankcioniran. Recimo „lepa naša lepo gori“ ili „bordel patnika“ nazivajući tako hrvatske ratne vojne invalide. Što se tiče zločina… …/Upadica Reiner: Hvala./… …postoje oni u Voćinu, Četekovcu, Čojlugu i Balincima koji još nikada nisu sankcionirani… …/Hvala, vrijeme…/… …i to je bila replika, pa vam moram dati opomenu. Kolegica Jeckov je digla isto povredu Poslovnika. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem poštovani. Pozivam se na 238., vrijeđanje saborskog zastupnika odnosno zastupnice. Ja pozivam kolege da pažljivo slušaju raspravu, pa u tom smislu ja sam govorila o istragama koje se ne provode kada su u pitanju civili, pripadnici srpske nacionalnosti. Dobro i to je bila zapravo replika, pa i vama moram dati opomenu. Idemo sad dalje na klubove, u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i Dalije Orešković, Stranke s imenom i prezimenom, govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, dakle mi imamo u raspravi Izvješće o radu policije za 2023.g.. To izvješće zaista je puno različitih podataka sa različitim temama i sigurna sam da ga moramo nekako gledati puno šire nego samo suhoparne brojke jer iza toga stoje i određene politike ove zemlje, stoje i nekakvi smjerovi, stoje i jednako tako da vidimo što nam se dešava, što nam, koji su nam procesi u društvu jer ono što moramo znati nešto što je vrijedilo pre 10.g. ne vrijedi danas, a za godinu dvije će vrijedit još i manje. Ne mogu se uvodno zaista ne referirati na dvije stvari. Prva stvar ono što hoću reći svi cijenimo rad policije, svi cijenimo to da je rad tih službenika vrlo težak i nije jednostavan i ja razumijem ministra koji je u svom izvješću, a kasnije kroz replike zaista maksimalno stao na stranu policijskih službenika i to je u redu i to tako treba činiti, ali jednako tako treba dati odgovore na pitanja koja smo postavili, pa još uvijek na pitanje koje sam postavila u replici, a to je da li je provedena interna istraga o pristupu o načinu i postupanju osječko-baranjske policije u slučaju kada je mladi policajac službenim oružjem ubio svoju djevojku odgovor na to nisam dobila. Dobila sam odgovor ono što sam mogla pročitati pa bi bilo dobro, ali jasno mi je da je ministar vješto izbjegao. I ne mogu se ne referirati na jedan recentni slučaj, to je onaj pod nazivom dakle medijski je dobio naziv nakaza. E sad kad sam uvodno rekla da iz ovog izvješća stoji niz podataka koje možemo znatno šire koristiti tako i taj slučaj možemo znatno šire koristiti i tu ću maksimalno biti sarkastična. Naime, iz slučaja nakaza koji tako medijski, pa ću ja to ponavljati, je apsolutno jasna koja je HDZ-ova demografska strategija, a to je da se mladi, pristojni, perspektivni ljudi otjeraju, a da ostanu samo HDZ-ove moralne nakaze koje su dobrodošle i koje trebaju i koji je imaju pravo koristiti sve državne resurse neograničeno. Dakle, u odgovoru resornog ministra i u odgovoru ravnatelja policije smo dobili nešto što zaista je smiješno da je slučajno netko išao možda je padala kiša pa je išao po kišobran da sve zajedno je bilo slučajno. Ali ono što je najgore u cijeloj priči da jedna mlada djevojka koja je radila svoj posao je otišla na bolovanje i za to je zapravo na određeni način stigmatizirana umjesto da se maksimalno stalo do nje i interes i policije u Šibensko-kninskoj županiji, a i šire bi bilo da se taj slučaj rasvijetli, a ne da se stavi pod tepih. U kontekstu toga zgodno je iz izvješća i to želim još posebno naglasiti je sljedeće, a to je da je 21% čine službenice i njihova životna dob je 38 godina. njihova životna dob je 41,9 godina, dakle iz tog vidimo i koja nam je službena dob zaposlenika u policiji. A ono što je cilj zaposlenika u policiji se traži, to mi je posebno bilo interesantno, a to je traže se kontinuirano obrazovanje. Dakle, nasilje nad ženama, problem koji djeca imaju u osnovnim i srednjim školama sa svim onim što su zasipani svakodnevno putem putem različitih mreža je nešto što se traži i promptno reagiranje policije. Ja se tu mogu složiti sa potpredsjednikom Vlade odnosno sa ministrom koji kaže da su da su te stvari puno šire, jesu te su stvari puno šire, te stvari imaju vezane i sa nekim drugim resorima. Kad bi recimo naša djeca u osnovnim i srednjim školama imala adekvatnu psihološku pomoć kontinuirano, a ne da je otprilike jedan psiholog na tisuću učenika u osnovnim školama je apsolutno nemoguće postupanje možda bi neke stvari bile jednostavnije i lakše. Policijski službenici moraju biti kontinuirano educirani, moraju provesti niz postupaka iz jednostavnog razloga što stvari koje se dešavaju su značajno drugačije nego što su bile do sad. U zadnje vrijeme smo imali nekoliko slučajeva, imali smo prilike vidjeti da je policija postupala zbog pisanja po društvenim mrežama i zbog vrijeđanja službenih osoba, dakle i tu jednako traži se ozbiljno postupanje. Ali ono što je ozbiljan problem, a to je zaista tema mladi koji su bombardirani kontinuirano i koji zapravo nemaju u odnosu na to nekakav odmak i tu je nešto što se očekuje određena postupanja. Ono što ja želim naglasiti i što mislim da i treba reći to je vezano u odnos na prema migrantima, dakle ilegalnim migrantima. Imamo prilike u medijskom prostoru često vidjeti različite optužbe premlaćivanje, uništavanje osobnih stvari čak i seksualno zlostavljanje. I ono što ja jasno moram reći da posao policije na vanjskoj granici, ovo više nije vanjska granica Hrvatske ovo je vanjska granica EU nije lak, izuzetno je težak, izuzetno je zahtjevan, pa bi takve optužbe u interesu nas kao države, u interesu policije, u interesu dakle i EU je da se oni moraju biti temeljno ispitani. Najgore da da zapravo promptno se izdaju različita priopćenja gdje se sve optužbe automatski odbacuju. I onda imamo slučaj presude Europskog suda za ljudska prava gdje je u predmetnu M.H. i drugi protiv Hrvatske utvrđeno da nije provedena učinkovita istraga navoda o neprimjerenom neprimjerenom postupanju prema jednoj migrantskoj obitelji. Dakle, ono što želim naglasiti nije lak, težak, kompliciran je, zahtjevan je, ali zato ne davati automatske odgovore nego zaista slučajeve ispitati i naš interes je zapravo i javnosti, ali i Hrvatske države i vas policije da znamo točno kako je policija postupala i što je učinila. Ono što u posljednje vrijeme imamo i što očekujem da u sljedećem izvješću kad bude izvješće za 2024. obratite posebnu pozornost, dakle tu je uvijek postupanje prema drugim i različitim. Mi imamo sad niz slučajeva koji naravno izazivaju i medijsku pozornost, ali ono što treba izazivati našu pozornost i o čemu trebamo voditi računa, to je postupanje prema strancima. Ja bih rekla, neću reći svaki dan jer bi to bilo pretjerano, ali ja nekako mi se čini da barem jedanput tjedno imamo natpise da je netko premlatio Indijce, da je netko premlatio ne znam Nepalce, da su ih dočekali u sačekuši, uzeli novce i pretukli ih. Mi u ovom trenutku, ja koristim podatke koji su mi dostupni, imamo negdje oko 140 tisuća stranih radnika. Mi bez strane radne snage nećemo moći u smislu gospodarstva opstati jer nam neće svi elementi gospodarstva koji su nam važni jednostavno moći funkcionirati. I umjesto da radimo kao društvo, sad govorim kao društvo, dodatne napore za integraciju da nauče jezik, da ih integriramo u društvo mi zapravo na ovaj način šaljemo neke krive slike i tu će bez obzira, dakle ja zaista mislim da iz ovog izvješća policije mi gledamo pu… moramo gledati puno širi kontekst jer policija je dakle te brojke koje jesu govore o nekim procesima koji nam se u društvu dešavaju. ne mogu se ne složit s ministrom koji je rekao policija dođe na kraju, na kraju kad se već nešto desi, ali zato trebamo gledati puno širi kontekst. I jedan dio izvješća za 2024. godinu zasigurno trebamo vidjeti što nam se je događalo i što smo imali i postupke vezane kad je netko bio pretučen, kada je imao zapravo imovinsku štetu samo zato što je druge boje kože i zbog ničeg drugog. Mi imamo tu i kolegicu u saboru koja je imala nešto o tome reći. Kao svi tako ću se i ja referirati na dio koji je vezan uz sigurnost na cestama. To je ono što svi zajedno vidimo i što svi zajedno nekako osjetimo, a podatke s kojima baratamo su da je, dakle 1,2 miliona je poginulih godišnje na cestama, govorim dakle sveukupno i kad je riječ o EU u Hrvatskoj je 71 milion stanovnika to je otprilike jednako kao i godinu dana ranije, prosjek je 46 poginulih. Najopasnije ceste su u Rumunjskoj i u Bugarskoj. I sad tko ima najmanje poginulih? Najmanje poginulih ima Švedska 22 i kad dobijete takav jedan podatak ja sam inače nekako uvijek sklona s tim skandinavskim zemljama ali da bi imali neke situacije o njima bi morali biti oni, a mi smo mi takvi kakvi jesmo ovaj emotivni, žestoki, ja bih rekla da su to i nekakve prednosti ovih zemalja Mediterana i onda sam išla malo gledati što je Švedska činila. Kako je uopće došla do 22 poginulih na milion stanovnika? Oni su imali '95. godine jednu strašnu prometnu nesreću kad su mladi ljudi stradali na autocesti i u ministarstvo, ne u ministarstvo dakle u ministarstvo koje se bavi unutarnjim poslovima je došao jedan čovjek koji je imao drugačiji uopće ideju i drugačiji način definiranja i rekao je da ljudi će, ljude ne možemo promijenit i dalje će vozit aute koje vozimo mogu ići sve brže da ono što bi trebalo promijeniti da bi trebalo stvoriti infrastrukturne uvjete da prometnih nesreća zapravo da posljedice u tim prometnim nesrećama smrtne budu što manje i da je cilj nula. Dakle, njih oni su postavili za cilj nula. Nedavno je taj gospodin imao intervju na CNN-u gdje je, gdje su ga pitali i on je rekao čujte ja sam ovaj već imam dosta godina taj cilj nula će možda Švedska postići 2050., ali je ona promijenila način promišljanja u svemu tome. Rekla je da pregled samo kroz leću kaznenih postupaka pravosuđa neće biti dovoljan, da ljudi griješe i griješit će dalje, a da je uloga da prati infrastrukturu i da prati zašto se to dešava i da onda radi zapravo takvu infrastrukturu, riječ je prvenstveno o cestama, da posljedice budu što manje da sa smrtnim slučajem. slučajem. I to je ono što treba gledati puno šire. Mi se tu uvijek nekako vežemo na onaj mamac, imamo problem mladih vozača kad nam se desi nekakva strašna prometna, a danas sam ih za vrijeme kad ministar tu imamo izlaganje je bila prometna mreža na autocest… prometna nesreća na autocesti Zagreb-Rijeka. Dakle, meni se čini da je došlo vrijeme da promijenimo način promišljanja. Povećanje kaznenih mjera, samo definirati dakle vezano za kazne nećemo riješiti stvar do kraja. Dakle, najgore je smrtni slučaj. Ono što treba voditi računa treba vidjeti kako doraditi i napraviti poboljšanje cestovne infrastrukture da bi toga bilo što manje. Jedan od odličnih primjera to su vam one dakle na autocestama često prema područjima koji su pod zaštitom imate sa strane ogradu koju mi zovemo New Jersey to je ona betonska ograda koja je s aspekta zaštite okoliša dobra jer vodi računa ako se nekakav, nešto izlije na autocesti da ta nafta ili nešto ne uđe u prostor, ali s aspekta zaštite ljudsko, ljudskog dakle našeg života kad se netko velikom brzinom čak i ne treba biti prevelika zaleti u tu ogradu posljedice će biti smrtne. To su onda odluke koje trebate donijet koju ne može donijeti samo ovo ministarstvo nego na razini određene koordinacije da li je manja šteta jedno ili drugo. Ali ja tu uvijek nekako u raspravi u one teme koje mene posebno zanimaju, a zanima me taj razvoj cestovne infrastrukture. Ono što zaključno hoću reći, mi od naše policije između ostalog tražimo da se kontinuirano obrazuje, da odgovara zadacima i da prati procese koje su u društvu jer procesi idu tako brzo da bih ja rekla da uobičajenim metodama ih je teško pratiti stoga i te metode moramo mijenjati. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Najprije bih pohvalio samo izvješće u kojem se prvi put prikazani višegodišnji trendovi koji su nam zapravo, pokazuju cijelu sliku rada hrvatske policije jer je, gledajući samo jednu godinu nije bilo vidljivo trend kojim pravcem idemo kao društvo, ali i rad same hrvatske policije. Sam trend povećanja kaznenih djela zločinačkog udruženja od skoro 100% pokazuje zabrinjavajući trend, ali i uspješnost rada hrvatske policije. Broj od 59 262 262 kaznena djela ili u prosjeku, 162 kaznena djela dnevno u prošloj godini pokazuju loše negativne procese u društvu, kao i opseg opterećenja policijskog i sigurnosnog sustava. Zato uspješnost koeficijenta razriješenosti iznad 70% najbolje ocrtava rad hrvatske policije što je rezultiralo da je 2023. g. hrvatska zauzela 14. mjesto, kao što smo čuli, po sigurnosti u svijetu i da smo proglašeni najsigurnijom zemljom za noćne šetnje. Ovo je izuzetno bitno jer Hrvatska nastoji biti uspješna turistička zemlja te ovi podaci sigurno donose dodatnu konkurentnost našoj zemlji na međunarodnom turističkom tržištu i tu je zaslužna isto hrvatska policija. Posljedice ovakvog rada policije vidljive su i tamo gdje smo postali najosjetljiviji i o čemu često ovdje pričamo u HS-u, kao društvo, a to je borba protiv gospodarskog kriminala i korupcije, čija je stopa manja za 10,6% u odnosu na 2022. g., što je također, iznimno bitno, u pitanju je .../Govornik se ne razumije./... naše privrede, gospodarstva te privlačenja investicija. Investicije idu tamo u one zemlje koje su najmanje korumpirane i koje su najsigurnije. Prošlogodišnjim preuzimanjem čuvanja šengenske granice hrvatska policija je dobila i novu zahtjevnu ulogu nadzora vanjske granice EU i na koju svaki dan raste sve veći pritisak i u tome se hrvatska policija pokazala kao pouzdan partner i odgovoran čuvan šengenske i hrvatske granice iako su tom zadaćom ljudski kapaciteti naše policije, bili unatoč 20.333 policijska službenika maksimalno opterećeni. Sam podatak da hrvatsku granicu čuva 6700 graničnih i još nekoliko tisuća interventnih policajaca, što je 5 puta više od ukupnog sastava Frontexa, pokazuje koliko truda Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže kako bi se zaštitila naša granica. Učinkovitost granične policije pokazuje podatak od 69 726 sprječavanja pokušalja ilegalnog prelaska državne granice te prijava protiv tisuću krijumčara ljudi, što je plastično rečeno, svaki hrvatski policajac je spriječio više od 11 ilegalnih prijelaza granice. Jedan veliki bravo za rad hrvatske granične policije. Iako je zabilježeno određeni pad pritiska na zapadnobalkanskoj ruti, što je svakako pozitivno, ipak, nepovoljno stanje u zemljama zapadnog Balkana i Bliskog Istoka po pitanju nezakonitih migracija, ima direktan učinak na hrvatsku granicu. Uz to naglašavam kako je 40% migranata u Hrvatskoj prethodno pristiglo na područje zapadnog Balkana temeljem bezviznog režima, posebice Srbije i BiH te je u navedene zemlje dolaze turističkim zrakoplovima, nakon čega svoj put nastavljaju tako da nezakonito pokušavaju prijeći našu granicu. Ovogodišnji dolazak Frontexa na naše vanjske granice u susjedne zemlje trebao bi osnažiti kapacitete u borbi sa ilegalnim migracijama. Ovako veliki pritisak na našoj granici kao i veliko, kao i veličina opterećenja ljudskog potencijala naše policije te sve manji interes za službu u hrvatskoj policiji dugoročno nije dobar i bit će zbog toga teško održati ovako dobre rezultate te rada hrvatske policije. Već sada su vidljive neke naznake budućih problema po pitanju sigurnosti, što ćemo sigurno trebati riješiti. Ovdje ću navesti par primjera iz svojeg osobnog kuta sa zagrebačkih ulica gdje je zamjetan nedovoljan broj policijskih djelatnika na gradskim ulicama. Uz potpuni kolaps prometnog i komunalnog redarstva zagrebačke gradske uprave te izostanak dovoljnog broja prometne policije, ulice grada Zagreba postale su mjesto beskrajnih prometnih zagušenja u kojima se uglavnom ne poštuju prometna pravila i vrijedi pravilo jačeg i bezobraznijeg vozača. Mnoštvo dostavnih vozila i kamiona građevinskih tvrtki uz cijeli niz povremenih taxi vozača rezultirale su neodgovornim ostavljanjem i zaustavljanjem vozila, učestalim prometnim prekršajima na glavnim zagrebačkim ulicama i avenijama, što stvara brojne opasne prometne situacije i prometni kolaps. Rijetka nazočnost policijskih službenika u večernjim satima po pojedinim kvartovima sa vremenom će značajno smanjivati i sigurnost naših četvrti ili mjesta. I da, tu treba početi preventivno djelovalo. Predložio bih da dok ne riješimo pitanje povećanja broja policijskih djelatnika, da na području zagrebačke policijske uprave, policijsku ophodnu provodi jedan policijski djelatnik na motociklu ili u zimi patrolnom vozilu, kako bi postigli veću nazočnost policije u javnosti te time i spriječili devijantna ponašanja od prometa do kriminaliteta te time i doprinijeli podizanju opće sigurnosti. se ovo ostvarilo, potrebno je sigurno dodatna motorizacija hrvatske policije te nabava osobnih .../Govornik se ne razumije./... kako bi se zaštitili policijski službenici pri postupanju od mogućih sporova. Porast kibernetičkog kriminala također je područje u kojem nam mora zvonit zvono za uzbunu što pokazuju podaci u ovom Izvještaju u kojem uz sve više kibernetičkih napada na institucije i sve više oštećenih pojedinaca u internetskim prijevarama, iako je ministarstvo 2023. g. uložila značajna sredstva, tu ne smijemo stati te treba daleko veća ulaganja u području prevencije kibernetičkog kriminala jer je tog oblika kriminala će biti sve više u budućnosti. Sigurnost ne podrazumijeva i ona je rezultat dugotrajnog i sistematskog rada Ministarstvo unutarnjih poslova što ovaj Izvještaj i potvrđuje, ali tu ne smijemo stati i nikada ne smijemo biti zadovoljni sa rezultatima, pogotovo na onima koji utječu na sigurnost građana i zajednice jer uvijek može bolje. HSLS će podržati ovaj izvještaj kao i trud koji hrvatska policija ulaže u podizanju naše sigurnosti. Hvala lijepo.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

Poštovani potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo pred nama je izvještaj rada policije tu smo danas čuli i prijedloga i savjeta Bože moj i kritika i svega. Ja vjerujem da će i samo ministarstvo i sama policija ajmo reći uvesti sve te neke prijedloge i savjete u daljnjem, u daljnjem radu no ja se ne bih htio ponavljati pa bi s vama htio podijeliti neke izazove s kojima se susrećemo mi na obali, a vjerujem i u nekim drugim dijelovima RH. Dakle, Dakle, prije svega ću reći da policijski posao je težak i zahtjevan s puno specifičnih izazova, a to je nešto u što sam se i uvjerio i ja osobno kroz sve ove godine i razgovore s policijskim djelatnicima evo na funkciji kao gradonačelnik. Zato i sada koristim priliku da pohvalim rad i trud svih policijskih djelatnika jer bez njih sigurnost na koju smo navikli imat u svojim sredinama ne bi bila moguća. Naravno posebno pohvaljujemo obnovu isto tako objekata i podizanja uvjeta samih djelatnika i korisnika nešto smo i danas mogli čuti oko toga. Želio bih skrenuti pozornost na problem pronalaženja policijskih djelatnika osobito u sredinama koje su razvijenije, gdje su troškovi života viši i gdje tzv. sezonalnost tijekom ljeta dodatno opterećuje naše resurse. Bitno je reći da policija djeluje prema jasno definiranim standardima ovisno o veličini područja koje pokriva određena postaja, broju stanovnika ovisno o riziku itd., govorim u cilju broj djelatnika u određenoj policijskoj postavi ili upravi. Tih standarda moramo se držati, mora se policija držat jer sigurnost je naš najjači adut. Naime, kako se kod europskih projekata evo jedan možda prijedlog, kod europskih projekata sredstava često dodjeljuju temeljem kategorizacije gradova po stupnju razvijenosti mislim da bi sličan ali obrnuto proporcionalni princip trebalo razmotriti u kontekstu radnih mjesta u javnom sektoru, a danas evo govorimo o policijskim radnim mjestima. Evo gradovi koji su razvijeniji i skuplji su za život često se suočavaju s dodatnim izazovima prilikom privlačenja i zadržavanja tih istih policajaca. S jedne strane tu su visoki troškovi života, a s druge složeniji sigurnosni zahtjevi osobito u ljetnim mjesecima kako kažem kada gradići od ne znam primjerice moj od 20 tisuća stanovnika rapidno naraste pa i preko 100 tisuća ljudi. takvi, takav nagli porast stanovništva stvara pritisak na policijske snage, a nedostatak kadra može ugroziti tu istu sigurnost. Evo ponavljam sigurnost je jedan od najjačih aduta naše zemlje osibu… osobito u turističkoj sezoni. No, da bismo je osigurali moramo imati dovoljan broj policijskih službenika. Iako se trenutno situacija djelomično i rješava kroz razgovore i dogovore s gradovima i sufinanciranju smještaja policajaca tijekom ljetne sezone sezone smatram da to nije sigurno dugoročno održivo rješenje već to neko kratkoročno ja ću reći gašenje požara. Potrebno dakle kod proračuna i zapošljavanja u policiji da uzmemo u obzir specifične izazove s kojima se suočavaju policajci u razvijenim sredinama kako kažem. To uključuje ne samo sezonski porast stanovnišća, stanovništva već i svakodnevne troškove života koji su znatno, znatno viši. Trebalo bi prepoznati izazove rada u tim sredinama, u skupljim sredinama i uvrstit dodatne benefite ili stimulacije uključujući naravno govorim prije svega adekvatne plaće. Policajci u tim sredinama suočavaju se s višim troškovima života, teže pronalaskom smještaja, a njihov rad posebno tijekom sezone postaje sve zahtjevniji. na kraju želim stvarno još jednom pohvaliti sve policajce za njihov predan rad. Oni su ti koji često u teškim uvjetima čine našu zemlju sigurnom. Evo njihova posvećenost zaslužuje naše priznanje, ali i konkretne mjere koje će osigurati da imaju ove sve potrebne uvjete za obavljanje svog posla na najvišoj razini. Dakle, Hrvatska je sigurno jedna mala država, ali s druge strane dosta različita u svim svojim dijelovima, pa evo skrećem pozornost da se možda u daljnjem radu skrene pozornost i na taj jedan prijedlog kako bismo si svi olakšali rad, a posebno ovaj potaknuli interes za školovanje i potaknuli interes za zapošljavanje policajaca. Ja sam više spomenuo možda sredine na obali u nekim specifičnim sredinama, ali generalno govorim svugdje. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Draženka Polović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre i svi nazočni govor o izvješću o radu policije za 2023. godinu govori o onome što u njemu piše podjednako kao i o onome što je u njemu izostavljeno. U predgovoru glavnog ravnatelja policije gospodina Nikole Miljana stoji citiram, ovom ću prilikom podsjetiti na podatke koje drugi objavljuju o sigurnosti u Hrvatskoj, naime prema Global pis indeksu Hrvatska je u '23. zauzela 14 mjesto i pripada skupini najsigurnijih zemalja u svijetu, proglašena je i najsigurnijom zemljom za noćne šetnje što je eto razlog doista evo za ponos i često isticanje tih činjenica. Mene međutim zanima kako se zapravo mjeri percepcija sigurnosti. Pretpostavljam prema broju kaznenih djela u odnosu na broj stanovnika. A znamo li mi koliki je stvarni broj stanovnika u RH? Prema Zakonu o prebivalištu MUP vodi zbirke podataka o prebivalištu i boravištu građana, MUP također dostavlja nadležnom tijelu koji vodi registar birača podatke o svim promjenama u zbirci prebivalište za osobe koje su navršile 18 godina života sukladno odredbama zakona kojim se uređuje vođenje registra birača. Koliko su ti podaci ažurni poznato nam je kod biračkih spiskova na svim prošlim izborima, to je velika tema, stoga se postavlja pitanje što policija radi da utvrdi stvarno stanje, stvaran broj stanovnika s prijavljenim prebivalištem u Hrvatskoj? Jesu li onda podaci o stanju sigurnosti u RH točni? Nisam sigurna jer u Hrvatskoj živi manji broj građana nego je to u zbirci podataka MUP-a. Osim toga nije zgorega reći da MUP svojim neažurnim vođenjem prebivališta i boravišta građana direktno utječe na rezultate izbora. Svaki građanin može izvršit provjeru u registru birača i vidjeti koliko birača na pojedinoj adresi ima u susjednom primjerice domaćinstvu. Pa tako primjerice u moj susjedstvu u kući živi jedna žena, a na biračkom popisu su četri birača. Da bismo te podatke o sigurnosti smatrali potpuno vjerodostojnim bilo bi stoga vrlo važno da u kući s jednim stanovnikom nema četri birača. Drugo o čemu želim ovdje govoriti još su neki drugi statistički podaci. U odnosu na prethodnu godinu u 2023. je povećan ukupan broj kaznenih djela za 7,5% u porastu su gotovo svi oblici kriminaliteta. Neću ih sada ponavljati svi smo ih vidjeli u izvješću. Ono što ovdje zabrinjava je naravno porast povećanja porast od 18% povećanja broja kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji. Ja vjerujem objašnjenju iz izvješća da se radi o tome da su prekršajna djela sada postala kaznena pa je time uslijedio i taj porast, ali ono što ostaje kao doista zabrinjavajuće je osim činjenice da takva vrsta kaznenih djela raste je i to da je od 23 ubojstva 11 su žrtve bile žene. Dakle, broj femicida nije u padu. Ono što je zabrinjavajuće dodatno je da su kaznena djela u kojima su počinitelji maloljetnici u porastu za 26% u odnosu na prethodnu godinu, uz to zabrinjavajuća je i činjenica da je značajan porast od čak 66,7% djela motiviranih nacionalnom mržnjom i etničkim podrijetlom. Objašnjenje u izvješću da navedeno povećanje prijavljivanosti kaznenih djela zločina iz mržnje treba promatrati na temelju veće osviještenosti policijskih službenika za prepoznavanje takvih kaznenih djela je naravno dobrodošlo i drago mi je da se to počelo shvaćati ozbiljno i na tome sustavno raditi. Ono što bi mi nedostajalo ovdje, ono što mi nedostaje kao i kolegici Taritaš, ne vidim koliko je napada na strane radnike što bi bilo jako važno jer se stalno širi taj narativ i ta neka ideja o nasilju koje se pripisuje bilo ljudima u pokretu ili ili našim novim sugrađanima. Tako da bih zamolila također mislim da bi bilo jako važno da ubuduće vidimo stvarne brojke oko toga. I sad na kraju u tim statističkim podacima interesantno je da je jedino gospodarski kriminalitet u padu. Sasvim je jasno da istraga gospodarskog kriminaliteta najsloženiji istražiteljski posao. Osim kriminalističkog znanja od istražitelja zahtjeva i znanje u gospodarskom poslovanju. Vidjeli smo i čuli koliko kilograma i kilograma papira sadrži jedan spis složenije kaznene prijave u gospodarskom kriminalitetu, a to osim stručnosti zahtijeva i motiviranost i upornost, ali prije svega i političku neovisnost u istraživanju ove vrste kaznenih djela. S obzirom na to da spadamo u visoko korumpirane zemlje, ne znam da li je policija nedovoljno educirana ili pa nije dovoljno motivirana za tu vrstu istraga. Upitna je razina suradnje s ostalim državnim tijelima npr. Poreznom upravom, inspekcijama koje bi pomogla u otkrivanju kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta što je opet povezano i s političkim kadroviranjem u tim državnim tijelima. Naime, neovisne državne institucije su osnovni preduvjet za borbu protiv gospodarskog kriminaliteta. Stoga podatak o padu gospodarskog kriminaliteta u meni izaziva izvjesnu sumnju, tim prije što Hrvatska i dalje zauzima visoko mjesto u percepciji korupcije, znate i sami. Osim toga u lipnju prošle godine Međunarodna agencija za borbu protiv pranja novaca koja je glavno međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranje terorizma svrstala je Hrvatsku u tzv. tzv. na sivu listu kao jedini zemlju EU koja se našla u društvu suspektnih zemalja. S treće strane nedavno smo imali izvješće državnog odvjetnika, ako gledamo tablicu s podacima iz izvještaja o radu državnog odvjetništva u 2023., vidljivo je da je u 2023. od ukupno 1803 zapremljenih kaznenih prijava USKOK odbacio 1533 kaznene prijave što je nešto više od 85%. Podatak da je odbačeno 85% kaznenih prijava za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta za mene je pomalo skandalozan. To govori o problemu nepostojanja nezavisne kontrole nad DORH-om i USKOK-om vezano je uz kriterija kojima se odlučuje o odbačaju neke prijave, naročito ako znamo da je najveći broj odbačenih prijava vezan uz prijave za zlouporabu položaja i ovlasti. Taj podatak upućuje na neki način da su od borbe protiv korupcije ili svi odustali ili postoji manjak političke volje da se procesuiraju korupcijske afere jer htjeli ne htjeli vrlo često uključuju naravno moćnike svih provenijencija. Uzevši sve u obzir statističke podatke, a dodajući tome i broj prometnih nesreća i uopće broj poginulih i svega što će biti i točka dnevnog .../nerazumljivo/... riječ o prometu, postavlja se pitanje što je dobiveno reorganizacijom policije iz 2022.? Jesu li građani dobili slabiju javnu uslugu do stupanja na snagu Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja, Policijska uprava karlovačka je imala još i Policijsku postaju Vojnić, uz Policijsku upravu karlovačku postojala je Policijska postaja Vojnić i Policijska postaja Ozalj. Danas,

Time je zasigurno smanjena kvaliteta javne usluge koju naši građani dobivaju od policije. Je li ušteda bilo jedino mjerilo kojim se vodio MUP u kreiranju reorganizacije ili je trebalo voditi brigu i o kvaliteti javne usluge građanima? U isto vrijeme, uvjeti rada policijskih službenika sve su teži i zahtjevniji, moram dodati, za doista male plaće, za doista mizerne ponekad plaće i rad u sve težim uvjetima, a uz ogromnu odgovornost. s druge strane na nekim stvarima se MUP-u ne štedi, npr. korištenju službenih vozila koje su na raspolaganje prevelikom broju rukovodećih policijskih službenika ili pak troškovi Samostalne službe za suradnju sa vojnim ordinarijatom u RH. U izvješću se jasno govori o važnosti percepcije policije u društvu. U tom je smislu važan element osjećaj sigurnosti i zaštite, tzv. javna sigurnosna arhitektura društva, ali je itekako važna percepcija policije kao neovisne, autonomne i politički neutralne društvene institucije. Tu se može iščitati cijeli segment problema. Mislim da bi trebalo nešto reći i o načinu na koji se vrh MUP-a odnosi prema visoko rangiranim policijskim službenicima. Primjerice, Josip Ćelić, čovjek koji je zamjenik glavnog ravnatelja policije koji je na dionici ceste na kojoj je dopuštena brzina 50 km vozio 166, je pokušano zataškavanje cijelog slučaja, danas Josip Ćelić je imenovan ravnateljem Policijske akademije koju dužnost, obnaša dužnost ravnatelja Policijske akademije. Kakva se poruka šalje onda i mladim ljudima koji se tamo obrazuju kada na čelo obrazovne ustanove za školovanje policajaca dolaze takve osobe. Isto tako, možemo se sjetiti slučaja Dubravka Novaka koji je obnašao dužnost načelnika Policijske akademije prije njega, koji je upao u tajne mjere koje su provođene protiv Josipa Rimac jer je tražio pomoć u polaganju državnog stručnog ispita, itd. Ima tu još dosta tih, Darko Car, zadnji slučaj Slobodan Marendić, bivši načelnik PU splitsko-dalmatinske i kakva je to poruka policijskim službenicima, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti? Nasuprot tome, medijski prostor zagušen činjenicom da je odbačena prijava mlade policijske službenice protiv sada već notorne i moćne HDZ-ovske obitelji Dujić nakon jezivih događaja u šibenskom zaleđu. I za mlade policijske službenice sustav očito nije stao. Dapače, izložio je pritiscima nadređenih i poniženju pred politički moćnim pojedincem. To ne doprinosi kvaliteti percepcije policije u javnosti. Spominjala sam i u replici da nedavnih slučajeva krivotvorenih putovnica, nekoliko takvih je i pred nekoliko godina bilo i u karlovačkoj, i u PU karlovačkoj i u isto vrijeme dok kriminalci regiona bez problema dobivaju, .../nerazumljivo/... nabavljaju putovnice i tetošimo ih, novinske stupce kao izvješća organizacija za ljudska prava učestalo pišu o kršenju ljudskih prava ljudi u pokretu pa me zanima koliko je pritužbi RH dobila zbog upotrebe sile od policijskih službenika i koliko je istraga unutarnje kontrole stvarno i provedeno s obzirom na to da tih podataka u izvještaju nema. Sve to nažalost pridonosi javnoj slici politički kontaminiranog policijskog sustava, koji bi trebao biti autonoman, nezavisan, koji bi morao širiti u javnom prostoru apsolutni osjećaj sigurnosti bez obzira na političku pripadnost. I na kraju, ne mogu ne spomenuti nelogičnosti sustava koji je organiziran tako da u ministarstvu u sjedištu je ustrojen Odjel za psihosocijalnu zaštitu u kojem je okvirni broj policijskih službenika i namještenika 14. 14. Odjel provodi postupke integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike i članove njihovih obitelji. U isto vrijeme, u ministarstvu u sjedištu je ustrojena i Samostalna služba za suradnju s vojnim ordinarijatom u RH u kojoj je okvirni broj službenika i namještenika 51. Ta služba organizira i koordinira duhovne vježbe, hodočašća, bračne susrete djelatnika i čitav niz drugih djelatnosti, tako da se čini da ako ništa drugo, molitva nam ostaje za snažniji osjećaj sigurnosti. Evo,

U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Draženka Polović. Izvolite.

(HDZ)** Mi ćemo se sad vratiti na našu točku, pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Goran Kaniški, izvolite.

predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Evo dobili smo u svoje klupe Izvješće od radu policije u protekloj godini i bez toga možemo konstatirati jer to tvrde i vanjske agencije i ne samo i naše i ne samo mi, da naša Hrvatska spada među najsigurnije zemlje svijeta. Evo proglašena je najsigurnijom zemljom za noćne šetnje ali i to je zasigurno i zasluga naše Hrvatske policije odnosno svih 20 tisuća policijskih službenica i službenika. Možemo reći evo kad gledamo ovo izvješće da je stanje sigurnosti u Hrvatskoj tijekom prošle godine bilo na izuzetno visokoj razini. Ovom prigodom želim pohvaliti rad svih službenika i službenika kao ravnatelja policije te resornog ministra unutarnjih poslova gospodina Božinovića koji kontinuirano rade na promicanju interesa policajaca, podizanju njihovog standarda, prije svega u materijalnom smislu te zaštite njihovog digniteta. Evo, imali smo danas prilike slušati dosta o dignitetu policajaca, policajki i vjerujem da ministar i ravnatelj čine sve da ih zaštite, znači njih kao prije svega kao osobe. Mi kao saborski zastupnici i Hrvatski sabor zasigurno moramo biti primjer u ponašanju i ophođenju prema hrvatskoj policiji ako želimo da se i hrvatski građani, hrvatska javnost isto tako odnosi prema njima. Imali smo prilike čuti u izvješću ministra da je od 1. siječnja nastupio veliki izazov prošle godine, da smo pristupili Schengenskom prostoru iako moramo konstatirati da RH, a samim time i Hrvatska policija već ranije bila spremna za to i time su pred naše policajce stavljeni veliki zadaci koji zahtijevaju prije svega izuzetnu profesionalnost u obavljanju tog posla prije svega na granici i kroz one dubinske kontrole. Moramo reći da su naši policajci, policajke često puta zbog toga, zbog štićenja naše granice bili stigmatizirani, slobodno konstatiram i prečesto u javnosti, a oni su samo radili svoj posao, ono što im je Hrvatska država i hrvatski narod povjerio, a to je da štite hrvatske granice. Možemo reći dakle da je Hrvatska policija potpuno spremno dočekala početak rada u okvirima Schengena i uspješno izvršava i sad i dalje tu preventivnu ulogu ali po potrebi i represivnu. Rezultat rada evo vidljiv je i da smo 5. u Europi po broju provjera u Schengenskom informacijskom sustavu, 4. u Europi po provjerama u Interpolovom sustavu, a kad uzmemo u obzir naš broj stanovništva, onda vidimo da je policija izuzetno aktivna i da radi preventivno izuzetno mnogo. Ono koje se zbog tih aktivnosti postavilo pitanje koje je vrlo aktualno je suzbijanje krijumčarenja ljudima. Prijavljeno je ukupno 1.499 protuzakonito ulaženje i kretanje i boravak u RH za što je prijavljeno 1.612 počinitelja. To je veliki operativni posao koje je trebalo odraditi. Ako gledamo i koji je to porast prijavljivanosti u odnosu na proteklu godinu, to je porast za 64% i odnosno kod počinitelja za 108%. To je vrlo veliki posao koji je trebalo odraditi. Općenito iz izvješća vidljivo je da su i mjerljivi rezultati u području suzbijanja organiziranog kriminaliteta, gospodarskog kriminaliteta, korupcije, kriminaliteta droga, sveprisutnijeg moramo konstatirati kibernetičkog kriminaliteta i ono što već radi dugi niz godina policija, otkrivanje ratnih zločina i procesuiranje isto tako zločinaca. Vezano uz jedan dio opće stanje sigurnosti ono je i dalje koliko vidimo povoljno. Ocijenjeno je kao izrazito povoljno, tisuća evidentirano kaznenih djela za koje je pokrenut progon po službenoj dužnosti i zgriješenost koja je i dalje vrlo velika preko 70% odnosno konkretne godine 71,6%. Kada gledamo unatrag 10 godina, očekivan je taj porast prijavljivanosti kaznenih djela nakon pandemijske 2020. godine kada znamo da je bilo pad takvih djela jer nije bilo ni javnih događaja i drugih znači manifestacija. Kod organiziranog kriminaliteta evo u odnosu na prethodnu godinu '23. godine, imamo povećanje prijavljenosti svih kaznenih djela iz znači tog organiziranog kriminaliteta i to za 48,3%. To evo možemo reći ima neku određenu znači skok ali znači pošto ima mnogo tih istraga koje traju godinama, kada je potrebno znači kvalitetno obraditi prikupljene dokaze, ne možemo kroz samo tu jednu godinu pratiti te rezultate kod u u toj sferi organiziranog kriminaliteta. Kod gospodarskog kriminaliteta i korupcije, evo prijavljeno je 10,6% manje odnosno 4.429 kaznenih djela. To je i još uvijek dosta kaznenih djela. Temeljem toga prijavljeno je ukupno 747 koruptivnih kaznenih djela, što je smanjenje za 37,1% odnosno 2022. godinu ali naravno taj je rezultat unutar onog šireg prosjeka 5 ili 10 godina. Kada smo kod droga, vidljivo je znači povećanje za 3,91% što nije tako moramo reći značajno ali je evidentno povećanje. 2.496 kaznenih djela, 151 kazneno djelo imamo tu zločinačko udruženja koji se najviše odnose na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a u '22. je bilo nešto manje odnosno više 425. Pohvalno je ono što smo imali čuti prilike iz izvješća ministra da je naša policija inicijator, da predvodi, da je čak i lider u regiji stranim policijskim organizacijama i agencija za borbu protiv droge u zajedničkim kriminalističkim istraživanjima. Znači mi ne možemo to gledati samo one radnje koje su poduzete odnosno procesuirane pred hrvatskim pravosuđem nego i one koje se odvijaju i drugim državama koje su rezultirale akcijom uhićenja i u drugim državama diljem Europe i šire. Ono što je pohvalno, evo mi još uvijek koji putujete vidite i veće gradove u Europi i izvan toga, imamo doslovne ovisnike koji leže po ulicama. U Hrvatskoj to na sreću nije primjer, nemamo te neke epidemije, nemamo te narko scene koja je vidljiva svakom čovjeku javno i tu je zasigurno isto velika zasluga naše Hrvatske policije. Kod općeg kriminaliteta imamo postupan porast tih prijavljenih kaznenih djela 7,7% ali je i tu visok stupanj razrješivosti odnosno 6%. I kad se dotaknemo ubojstava, nažalost evo dogodilo se i prošle godine ali 23, i ono što je bitno, sva su razriješena, znači svi počinitelji pronađeni. To je kad gledamo godinu prije, '22., 4 ubojstva manje i imamo, evo, tvrdnju da je to drugi najmanji broj evidentiranih ubojstava u RH od bilježenja odnosno osnivanja. Kaznena djela silovanja i silovanja u pokušaju '23., 10,2% je prijavljeno manje i tu je razriješenost kaznenih djela isto uvijek velika, čak preko 95%. zlodjela koja itekako kažnjavati, koja treba procesuirati, ali sve, prije svega ovisi i o žrtvama, koliko su one spremne prijaviti, a vjerujem da policija nakon toga vrlo profesionalno postupati i izlazi u susret žrtvama. U '23. g. ukupno je evidentirano 2 465 kaznenih djela djece i maloljetnika, što je povećanje tog maloljetničkog kriminaliteta za 26,1%. Ali, moramo isto reći, policija tu provodi mjere koje provodi sukladno zakonu. Potrebno je tu i niz drugih znači čimbenika Vlade, a i samih roditelja i samih obitelji da se smanji taj maloljetnički kriminal jer bez toga sama policija neće moći represijom ništa riješiti. Kada gledamo znači to kroz 10 godina, došlo je do tog značajnog povećanja tog kriminaliteta maloljetnika. Kad smo kod kriminala od posebnog sigurnosnog značaja, evo ratni zločini '23. g. su evidentirani ukupno 92 kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva. Znači sva ta djela odnose se na zločine počinjene u Domovinskom ratu od '91. do '95. g. Evo, uhvaćena je 91 oštećena osoba, prijavljena su odnosno .../Govornik se ne razumije./... identificirana 24 počinitelja i svi znamo da većina takvih počinitelja nedostupna hrvatskom pravosuđu, ali 4 su uspješno dovedena pritvorskom nadzorniku. Tijekom '23. i 38 kaznenih djela je zabilježeno iz djelokruga rata terorizma i ekstremnog nasilja, a godinu ranije bilo je samo 26, to je veliki porast, 46,2%, to je ono što će zasigurno i dalje trebati veću pozornost policije i ostalih tijela iz sustava javne sigurnost. Ono je vrlo zanimljiv koji je vrlo aktualan i gdje ljudi su sve više žrtve, kibernetičke kriminalitet, odnosno taj kriminal na internetu i ovom dijelu rata policije moram reći da bez nastavka kontinuiranog ulaganja u tehnologiju neće biti rezultata većih nego što su sada iako su sada, moram reći, jako dobri i mora se nastaviti opremanje i usavršavanje naših službenika i policije koji se bave tim vidom kriminala. Evo, tako su prošle godine prijavili 1571 kazneno djelo, porast za 9,3%. Velim, posebnu pažnju treba obraćati tu jer su najugroženiji naši najstariji stanovnici RH i očekivati je da će rasti ta vrsta kriminala. Kod javnog reda i mira imamo smanjenje, znači To dolazimo do sigurnosti prometa na cestama, moramo prije svega reći da imamo kontinuirani porast broja registriranih vozila na našim cestama i da je dosta i velika starost voznog parka pa je shodno tome i više, moramo reći, bilo prometnih nesreća, 6,3%, lakše ozlijeđenih osoba je bilo 6,6% više, ali usprkos tome, kad znači kad imamo porast broja prometnih nesreća broj više registriranih vozila imamo moramo reći u pojedinim gradovima, kao i u Zagrebu, kolaps prometnog sustava, nećemo sad ulazit u detalje zbog čega. 2023. g. je bila druga godina sa najmanje poginulih osoba, manje je bilo samo pandemijske 2020. g. To je vrlo značajno i tu zasigurno ima i svoju ulogu naša hrvatska policija. Nije zanemarivo kod prometa da je prošle godine iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa sufinancirana sanacija čak 45 potencijalno opasnih mjesta na državnim, županijskim i nerazvrstanim cestama i provedena su još dodatno 2, 27 preventivnih projekata. Prekogranični kriminalitet, znači vezano uz Schengen, a ne samo na migracije, bilo je ukupno 300, 3 010 slučajeva u kojima se pokušala prenijeti roba koja nije bila moguće da se legalno preveze, kazneno i prekršajno procesuirano čak 3 067 osoba, a najveći broj, čak trećina tih prijavljenih krijumčarenja je krijumčarenje droge odnosno 956 slučajeva. I ako se vratimo na nezakonite migracije, prošle godine bilo je ukupno 69, .../nerazumljivo/... 69 726 postupanja vezano uz taj nezakoniti prelazak granice, što je povećanje za 38% u odnosu na '22. g. To je veliki opseg, govorimo o desecima tisuća postupaka koje su službenici morali provesti pa zaključno želim reći da hrvatska policija osposobljena i opremljena te zna reagirati na počinjenje kriminalnih radnji, a prije svega, radi u korist svojih građana, ali i građana EU obzirom da štitimo šengenske granice. Ulaganja u policiju, njenu opremljenost i obećavanje ne smiju stati na prošloj godini, ona se mora nastaviti kako bi policija bila ukorak sa svim izazovima sa kojima se suočava i sa kojima će se tek suočiti u svom radu. Evo posebno pozdravljam i kamere na tijelima službenika u prvoj fazi vidimo 2000 njih, tako da svi oni prigovori koji će biti vezana na postupanja službenika gdje se puno puta prekršitelji pozivaju na njihovo nezakonito postupanje će biti otklonjeni i već ćemo dodatno zaštititi taj dignitet naših policijskih službenika. Možemo slobodno zaključiti da hrvatska policija tijekom prošle godine sve zadaća odradila maksimalno profesionalno te je čuvala temelje slobodnog društva promičući ljudska prava. Evo vidimo, obradili su desetke tisuća predmeta, postupanja i sve ostalo, a njih je samo 20 tisuća, od kojih nisu svi operativni. Kao klub zastupnika podržavamo izvješće, čestitam svim našim policajkama i policajcima na predanom radu, čestitam ravnatelju policije, našem ministru. Želim reći da nećemo podržati samo izvješće danas odnosno kad ćemo glasati, nego moramo podržati i profesionalno svojim glasanjem te predan rad svih policijskih službi. Evo, U ime Kluba zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice kolegice i kolege, poštovani ministre, kolege iz ministarstva. Danas se dakle bavimo važnim i sveobuhvatnim izvješćem o radu policije za '23. godina koja nam daje uvid u ključne ključne izazove s kojima se naša policija suočava ali i priliku da istaknemo pozitivne primjere te predložimo poboljšanja tamo gdje je potrebno. Iako je izvješće detaljno i pokazuje predan rad policijskih službenika, važno je prepoznati gdje postoji prostor za napredak pogotovo kad se radi o pitanjima sigurnosti građana, povjerenja u institucije te borbe protiv kriminala i korupcije. Hrvatska je nedavno proglašena najsigurnijom zemljom za noćni izlazak prema podacima World of statistics što je značajno priznanje koje ukazuje na uspjeh u održavanju javnog reda i mira. Ovaj podatak dodatno potvrđuje da Hrvatska unatoč nekim izazovima ostaje jedna od najsigurnijih zemalja u Europi. Preventivne mjere policije poput pojačanih ophodnji urbanim područjima pridonijele su smanjenju incidenata tijekom noćnih sati osobito u turističkim destinacijama i većim gradovima. Ovo svjedoči učinkovitosti rada policijskih snaga u Hrvatskoj i uspješnoj suradnji s lokalnim zajednicama. No iako je ovo iznimno pozitivno postignuće treba spomenuti i izazove s kojima se policija suočava i slučajeve koji ne pridonose rastu povjerenja građana u policiju. Na početku želim izraziti podršku mladoj policajki koja je podnijela krivičnu prijavu protiv osoba koje su je ugrožavale na službenoj dužnosti. Već je ovdje spomenuto nekoliko puta afera Nakaze, mlada policajka podnijela je kaznenu prijavu protiv supruge i kćeri moćnog HDZ-ovca optužujući ih da su htjele, da su je htjele pregaziti automobilom dok je obavljala službenu dužnost. Njena prijava je odbačena od strane DORH-a što je izazvalo brojne sumnje u pritiske i utjecaj na policijske i pravosudne organe ali i dojam kako MUP nije učinio dovoljno da zaštiti svoju službenicu. Ako MUP nije zaštitio svoju policajku kako će onda zaštititi građane. Kako će neka žena prijaviti nasilje i tražiti zaštitu institucija od nasilnika, kako će netko prijaviti korupciju, kako će dječak prijaviti vršnjačko nasilje, žena seksualno nasilje, kad evo policija ne štiti ni sama svoje. Ovaj slučaj je ilustrativan primjer zašto građani gube povjerenje u institucije koje bi trebale biti nepristrane. Dok je povjerenje građana u policiju inače relativno stabilno i najviše od svih drugih državnih institucija, političkih stranaka, sabora i Vlade, povjerenje u pravosudne institucije poput DORH-a je zabrinjavajuće nisko. Prema europskim standardima povjerenje građana u Hrvatsku policiju i pravosudne organe i dalje zaostaje za europskim prosjekom osobito u usporedbi s državama poput Danske, Finske ili Švedske. Prema domaćim istraživanjima, povjerenje u sudove iznosilo je samo 2 od 5 u 2020 godini, a slučajevi poput ovog dodatno podrivaju povjerenje građana u nepristranost institucija jer su građani uvjereni da su moćni pojedinci povezani s političkim elitama iznad zakona. Izvješće GRECO-a već je ukazalo na probleme s korupcijom i potrebom za jačanjem integriteta unutar policije i pravosudnog sustava. Slučaj Nakaze dodatno naglašava koliko je važna transparentnost i neovisnost rada policije i DORH-a, osobito kad su uključeni politički moćni pojedinci. Ovaj događaj ukazuje na moguće zlouporabe moći i pritiske na institucije koje bi trebale štititi prava svakog građanina, bez obzira na političku ili društvenu moć. Slučaj također otvara pitanje zaštite policajaca unutar samog sustava pogotovo kad se radi o ženama. Odbacivanje kaznene prijave mlade policajke može se doživjeti kao znak da unutar policije ne postoji dovoljna podrška za službenike koji prijavljuju ozbiljne prijetnje, pogotovo ako su te prijetnje povezane s utjecajnim pojedincima. To stvara atmosferu straha i nesigurnosti među policijskim službenicima čime se dodatno narušava njihova motivacija i povjerenje u sustav u kojem rade. Ovaj slučaj ne treba gledati izolirano, on je dio šireg problema koji uključuje korupciju, političke pritiske i manjak transparentnosti u pravosudnim i policijskim institucijama. Ovakvi događaji stvaraju klimu u kojoj se moćnici osjećaju iznad zakona dok obični građani gube povjerenje u sustav koji bi ih trebao štititi. Pa evo, navedimo primjer kako to susjedi rade. Evo jedna vijest koja je došla malo prije. Dakle slovenska policija podnijela u utorak kaznenu prijavu protiv premijera Roberta Goloba zbog miješanja u policijske poslove. citiram iz medija kaznena je prijava podnijela specijaliziranom državnom odvjetništvu temelji se na tvrdnjama bivše ministrice unutarnjih poslova kao i bivšeg vršitelja dužnosti ravnatelja policije, o neprimjerenom političkom pritisku koji je Golob navodno vršio na slovensko Ministarstvo unutarnjih poslova. Dakle policija u Sloveniji ne dozvoljava nikakav politički pritisak na svoj rad i primjereno reagira. Pa evo da se osvrnemo dalje na druge teme iz izvješća. Protekla godina bila je godina ulaska u Schengenski prostor 1. siječnja 2023. godine, ovim je korakom dakle ukinuta granična kontrola na našim granicama sa Slovenijom i Mađarskom te su olakšani unutarnji letovi, čime je Hrvatska postala potpuno integrirana u europski sigurnosni sustav. Policija je u ovom kontekstu odigrala ključnu ulogu osiguravajući siguran prijelaz Hrvatske u Schengen i nastavak provedbe sigurnosnih standarda na našim granicama. Druga vrlo važna tema sigurnost na cestama. Jedna od najhitnijih tema o kojoj moramo govoriti. Maloprije kažem isto da je vijest od danas, dvoje novo, dvoje novih mrtvih jel na autocesti Rijeka-Zagreb, u nesreći na autocesti. Nažalost prema podacima Europske komisije, Hrvatska se i dalje nalazi među zemljama s najvišom stopom smrtnosti u prometu u Europskoj uniji. Ovaj alarmantni podatak ukazuje na potrebu za hitnim mjerama koje bi poboljšale sigurnost na našim cestama. Analiza ovog izvješća pokazuje kako je policija je aktivno radila na smanjenju broj prometnih prekršaja, povećala je broj preventivnih akcija, postavljeni su veći broj radara i provodi se edukacija za vozače, ovi napori nisu dovoljni s obzirom na visoki broj stradalih u prometu. Posebno su ugroženi mladi vozači motociklisti koji čine značajan dio smrtnih slučajeva u prometu. evo nekoliko mjera koje bi mogle poboljšati stanje na cestama. Prije svega povećanje broja kamera za nadzor brzine jer brzina ostaje ključni faktor u brojnim nesrećama. Postavljanjem većeg broja stacionarnih kamera za nadzor brzine na kritičnim točkama, moglo bi se smanjiti broj nesreća izazvanih prebrzom vožnjom. Čuli smo od ministra ovdje da se spremaju izmjene zakona koje će olakšati korištenje kamera za kažnjavanje prekršaja u prometu i da će dio poslova biti automatiziran i vjerojatno se prebaciti i na prometne redare u jedinicama lokalne samouprave jer trenutno su te birokratske procedure prilično komplicirane iako su kamere postavljene na neke ključne i kritične točke, ne koriste se dovoljno. Međutim, nisu samo kamere dovoljne, potrebno je i kaznu naplatiti jer ako građani shvate da su kamere postavljene samo pro forma bez ikakvih posljedica po njihov džep, ako shvate da mogu pronaći nekog rođaka, prijatelja koji će tu kaznu, je li, izbrisati, zaboraviti, izbaciti iz sustava, vrlo brzo će kamere izgubiti svrhu. Drugi prijedlog ne odnosi se samo na policiju već generalno, dakle poboljšanje infrastrukture za ranjive sudionike u prometu, pješaci, biciklisti, vozači motocikala su među najugroženijim skupinama, posebno urbanim sredinama i potrebno je ulagati u sigurnije pješačke prijelaze, biciklističke staze i odvojene trake za motocikliste. Pojačana edukacija i osvješćivanje, preventivne kampanje koje ciljaju mlade vozače trebale bi biti češće i obuhvatnije, a fokus bi trebao biti na opasnostima alkohola, droga i korištenja mobitela tijekom vožnje. Isto tako, jedan prijedlog je primjena novih tehnologija za sigurnost vozila, potrebno je generalno poticati upotrebu vozila opremljenih naprednim sigurnosnim sustavima kao što su sustavi za automatsko kočenje, sustavi za zadržavanje vozila u traci te nadzor mrtvih kuteva kako bi se smanjio broj nesreća. Naravno, ovo je ideja za zapravo poboljšanje standarda naših građana da mogu sebi priuštiti ovakva vozila. Dakle važno je napomenuti da uz ove mjere moramo osigurati kontinuirano ulaganje u cestovnu infrastrukturu i edukaciju vozača. Također, unatoč smanjenju broja prometnih nesreća u posljednjem desetljeću, treba se usredotočiti na ozbiljne probleme poput vožnje pod utjecajem alkohola i droga te distrakcija tijekom vožnje. Sljedeća tema su kaznena djela na štetu djece i obitelji. Na temelju informacija iz izvješća, prijavljena kaznenih djela počinjenja na štetu djece i obitelji porasla su za 17,8%. to je zabrinjavajući podatak, ukazuje na povećanje broja slučajeva obiteljskog nasilja, a može biti povezano i s većom spremnošću žrtava da prijavljuju nasilje, međutim, iz pogoršanjem, povezano i s pogoršanjem društveno-ekonomskih uvjeta u zemlji koje mogu doprinositi porastu obiteljskog nasilja. Nasilje nad djecom, bilo fizičko, emocionalno ili seksualno, ozbiljan je problem u hrvatskom društvu, a povećanje prijava takvih kaznenih djela zabrinjavajuće je jer ukazuje na to da mnoga djeca i dalje žive u opasnim uvjetima. Hrvatska nažalost prati europske trendove kad je riječ o porastu prijava kaznenih djela nad djecom i obitelji jer većina država članica EU bilježi porast takvih prijava, ali i dalje postoji jaz između prijava i osuđujućih presuda, što ukazuje na potrebu za poboljšanjem sustava zaštite djece i obitelji. Još jedna tema je borba protiv govora mržnje. Govor mržnje, osobito na društvenim mrežama postaje sve veći problem u suvremenom društvu, vidjeli smo u izvještaju, tijekom '23. g. zabilježeno je 85 kaznenih djela motiviranih mržnjom, od čega se 58 odnosilo na nacionalno i etničko podrijetlo. Policija, istina, razvija kapacitete za praćenje i borbu protiv govora mržnje na internetu, a to je posebno važno u današnjoj digitalnoj eri, potrebno i dalje raditi na jačanju tih kapaciteta kako bi se policija učinkovitije nosila s izazovima koji proizlaze iz online platformi, pozivam i građane da se ne boje i ne srame i ne boje prijaviti takve slučajeva govora mržnje na internetu, obično kažu ljudi, ignorirajte one hejtere i ignorirajte govor mržnje, ali ne treba ga ignorirati već ga treba prijaviti. S obzirom na sve veću digitalizaciju, kibernetička sigurnost postaje jedno od prioritetnih područja rada hrvatske policije. Tijekom '23. zabilježen je značajan porast kaznenih djela povezanih sa cyber napadima, uključujući ransomware napade, phishing, digitalne prijevare, što je odraz globalnog trenda digitalizacije i sve sve veće ovisnosti o tehnologiji. Vidjeli smo specijalizirane jedinice, unutar policije surađuju s međunarodnim tijelima na istraživanju ovih prijetnji, dok policijski stručnjaci kontinuirano prolaze obuke u području digitalne forenzike. Surađuju i sa privatnim kompanijama i pružateljima usluga internetske sigurnosti kako bi brže reagirali na prijetnje i spriječili veće štete. Evo, vidjeli smo i policijska kampanja Web heroj je pokrenuta s ciljem edukacije građana o prijetnjama na internetu, čime se dodatno naglašava važnost prevencije. Iako se Iako se ulažu napori u obučavanje specijaliziranih jedinica, problem ostaje nedovoljna prisutnost opće policijske obuke za sve službenike, što znači da mnogi slučajevi ostaju u nadležnosti malog broja stručnjaka. Također, resursi i tehnologija koje koriste jedinice za kibernetički kriminal, ponekad nisu najsuvremeniji, što dodatno usporava rješavanje složenih slučajeva, dakle važno je dodatno ulagati u edukaciju, ali i opremanje ovih službi jer su cyber napadi postali ozbiljna prijetnja s procijenjenom štetom od više od 10,5 milijuna eura u '23. u '23. g. Za kraj, zaključak, iako je rad hrvatske policije u mnogim segmentima hvale vrijedan, osobito kada govorimo o ulasku u Šengenski prostor, borbi protiv organiziranog kriminala, pohvale idu i na suradnju sa lokalnom zajednicom. Jasno je da postoje područja koja zahtijevaju dodatne reforme. Sigurnost na cestama ostaje ozbiljan problem, kao i povjerenje građana u institucije koje je u međunarodnom kontekstu i dalje niže nego što bismo htjeli. Borba protiv korupcije mora biti prioritet, a slučajevi poput afere nakaze ne smiju postati pravilo već iznimka koja će potaknuti sustavne promjene. Policija mora ostati institucija u koju građani imaju povjerenja, no to povjerenje ne može se graditi samo na riječima, već i djelima. Afera nakaze ruši povjerenje građana u institucije i policiju i ostale pravosudne organe, zbog toga je potrebno stalno raditi na jačanju kroz transparentnost, odgovornost i stalne reforme kako bi se naši građani osjećali sigurnije i s povjerenjem obraćali policiji u zaštiti njihovih prava. Zahvaljujem. Sad idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. **Miletić, Marin poštovani g. Reiner, potpredsjedniče HS-a, poštovani potpredsjedniče Vlade, g. ministre Božinoviću sa svojim kolegama, suradnicima, suradnicama, državnom tajnicom, svima koji su tu u vašoj ekipi. Pojedinačna je rasprava pa onda mi zastupnici dopuštamo si bit malo otvoreniji, možda malo lepršaviji, možda malo izreć i neke stvari koje su evo i naše razmišljanje o problemima u kojima se nalazimo ili barem kako mi vidimo određenu stvarnost. Policija po mom poimanju sigurno u državi mora bit stup, policija je sigurnost, policija geslo jel tako sigurnost i povjerenje i stvarno prema tome trebamo ić. I zato država prema policiji se mora ponašat kao prema nekom svom malom blagu. Hrvatski policajac mora biti dobro plaćen za svoj posao i dobro je da su narasle plaće i da je tu država pokazala veliki iskorak to je dobro, hrvatski policajac mora imati svu opremu koja mu je potrebna i dobro je da se ide i tim smjerom i hrvatski policajac mora bit spreman na sve izazove koje mu donosi budućnost, a budućnost neki znamo po informacijama, neki po osjećaju bit će dosta zahtjevna ona koja nam dolazi u različitim dimenzijama. Ono što bih vas ja svakako volio potaknuti kao saborski zastupnik iz Rijeke, iz moje 8. izborne jedinice Istre i Kvarnera, učinite štogod možete i štogod je u vašoj moći da se još više love love i hvataju dileri. To je velik problem koji mi imamo na ulicama. I čitao sam izvješće, čitao sam i za ove dilere koji su uhvaćeni gore iznad Rijeke i Čavli i ovo i sve pratimo mi to putem medija, ali vi znate da je te druge previše, baš previše u svakom pogledu. I prema Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti u suradnji s Europskom mrežom za analizu kanalizacije vidimo tu porast uporabe kokaina i trebala bi policija tu baš bit jaka, jasna, rigorozna i tu baš bi trebala napravit sve ono što može da te dilere polovi, a onda pravosuđe naravno da kad su dileri polovljeni, a uništavaju našu djecu, uništavaju mladost, uništavaju nam živote naših građana da onda pravosuđe to odradi dobro da ih smjesti tamo u ćeliju na dugogodišnju robiju da više ne mogu nanijeti štetu društvu. Tako da to vas stvarno potičem. Drugo, potičem vas da i dalje čuvate naše granice, Hrvatska-Schengen, otvoreni smo prema BiH imamo tu znatnih ilegalnih proboja granice. Prema ovom izvješću koje ste tu dali gotovo 70 tisuća postupanja uz nezakoniti prelazak državne granice. I mi uvijek ovdje u klubu Mosta smo bili jasni, protiv dobrih, poštenih stranih radnika koji dođu ovdje trbuhom za kruhom to nama nije problem. Nama su problem ljudi koji protuzakonito, ilegalno probiju granicu, koji nemaju nikakve dokumente, prema izvješću najveći postotak i ovih je iz Afganistana i to sigurno nisu ljudi koji su pošteni, žele doprinijet lokalnoj sredini, podizanju kulture i razvoja naše civilizacije ovdje. Oni imaju druge nakane i to vi dobro znate kao ministar jer imate obavještajne podatke i sve ostalo. I zato Hrvatska treba ostati sigurna u svakom pogledu, ne samo u ovim noćnim šetnjama. Baš sam se pitao, Bože kad sam se zadnji put imao neku noćnu šetnju, ali imamo svi djecu, imam i ja dvije kćeri i želim kad mi se vraćaju iz izlaska ili negdje da se osjećaju sigurno u Hrvatskoj i napravite sve što možete tu da Hrvatska ostane sigurna, a granica da nam ostane nepropusna. Tko želi uć u Hrvatsku neka izvoli uzet svoju osobnu kartu, iskaznicu, putovnicu i tako se prelazi granica, a ovo preko daske, preko rijeka, preko Kupe, preko šuma i gora ne vjerujem tim ljudima ništa i ne želim iz u svojoj Hrvatskoj, ništa im ne vjerujem. Ko ilegalno probija granicu i bježi od policije ništa im ne vjerujem, ništa i još čvršće i još snažnije čuvajte našu granicu. Što se tiče prometa, o tome smo govorili i kolega Kujundžić i ja, ovdje moram probati vas potaknuti na dodatno razmišljanje, znam da tu vi mislite da činite sve što je u vašoj moći i možda sam ja nespretno se izrazio u onoj povredi poslovnika, ne bih htio da me krivo svatite. Svaki napredak je sigurno bolji nego da nije napredak, al činjenica je da naš vozni park i naše ceste nisu razlozi prometnih nesreće, što su neke kolege ovdje govorili, vjerojatno se nisu savjetovali s prometnim stručnjacima, ja jesam pripremajući se za ovu raspravu. Razgovarao sam i s policijom, s ljudima na terenu, s ljudima koji su prometni stručnjaci i oni su mi to rekli. To naravno nije moja struka, al kad se priprema saborski zastupnik za neku temu onda ima svoj tim, tim ga savjetuje i onda on ono u što i on vjeruje istupi van i govori kako bi mogla Hrvatska bit bolje uređena. Činjenica je da kad naši Hrvati, građani RH pređu Breganu, Macelj, Rupu bilo koji prijelaz prema Sloveniji se pretvaraju u pitome mace, to je činjenica. A činjenica je da kad mnogi voze po našoj Hrvatskoj da su tigrovi, hrabri tigrovi, a ona pređu granicu male mace. E pa sad zašto je to tako? Pa zato jer se brzina mjeri u naseljima, jer prekoračenje odmah ide kazna, zato jer u mnogim drugim državama se stalno izmještaju prometni policajci. Mi u Rijeci znamo oćete sad da vam kažem ministre, evo ja ću vam sad reć samo da zatvorim oči, evoga, Kantrida, 3. Maj, Čikovića Beloga, mi vam sad znamo di vam prometna policija stoji, sad znamo i falili bi možda jedno. Kad nas iznenade negdje drugdje kažemo o čovječe vidi iznenadili su nas. Sad znamo punktove gdje mjere brzinu, a to treba što više mijenjati. Evo nekako to je iskustvo s terena. Imamo nove kamere koje nam dolaze, čitao sam o tome naravno tehničke neke karakteristike i to i znam da će prepoznavati i pojas i ovo i to je sve u redu, ali opet vam kažem instaliramo aplikacije i točno se zna gdje je kamera, prati se sustav je takav na Google, vi to znate, svako prijavi kameru negdje. Opet bez čovjeka, vi ste bili hrvatski branitelj, pretpostavljam da ovdje oko vas su sve branitelji ili mnogi, ispričavam se ja sam tad klinac, '94. sam upisao gimnaziju. Ovaj pa vi znate gdje ne dođe čizma nema pobjede. Možeš ti prijatelju granatirat koliko god hoćeš ali evo njega van. Znači gdje ne dođe čizma, nema pobjede. Tako i ovdje gdje nemaš prometne policije na terenu, nema pobjede. Pobjede u pogledu mi želimo zaštitit ljudske živote, želimo zaštitit naše građane. One koji nemaju razinu svijesti pa divljaju na cesti, da i njih spasimo i one druge jer na žalost oni ne ugrožavaju samo sebe. Nego to tako bude ugroze druge, onda drugi ljudi stradaju, a najčešće čak zna bit da ovi koji divljaju po cesti oni prođu lišo, a druge ubiju i to, to je isto strašno. Taj sustav u Italiji, ja ne znam. Možda vi imate bolje podatke, vi ćete, vi ćete znat reći, taj famozni sustav Tutor, tako se zove. On mjeri vozilo znači ne samo kada vozilo krene i on me sad snimi i ja vozim 15 km, 20, ponovno me snima kamera i ona točno izračuna koliko sam prekršio brzinu u tih 15 km i kad me slika na drugom mjeru, ja nisam ni došao kući dobijem kaznu. Evo to je ovako čini mi se dosta za, dosta, dosta zanimljiva tehnologija koja je jednostavna, nije to nikakva napredna tehnologija. Mi koristimo na našim autocestama presretače. ja napravim godišnje oko 25 tisuća km, sad znam otprilike, Zagreb-Rijeka točno znam iza kojeg tunela je presretač, točno im znam automobile, Seate voze, obične, prvo su imali Audije, sad već duže vrijeme imaju normalne civilne vozila. Točno znamo gdje stoje i iz tunela ograničenje je spušteno na 60 i tamo ti je presretač sa lijeve strane. I Bogu hvala nek je što više naše policije, al današnje digitalno doba, ti automobili su skupi traže osoblje koje njima upravlja, pokrivaju malo područje u malo vremena. Pokrivaju malo vozila, a i sami nekad predstavljaju opasnost jer moraju vozit brzo. Mislim kad nekog love, moraju brzo vozit. Prema podacima EU komisije, kako mi je vrijeme proletjelo, kolega Kujundžić nade polažem u vas da ću uspjet još nešto reć u replikama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Kujundžića. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, mislim da se više-manje svi slažemo da policija i policijski službenici nisu krivi za broj nesreća koje mi imamo na hrvatskim cestama. Prije više-manje je riječ o jednom, o jednoj prometnoj kulturi ili nekulturi i onda ako pričamo o starijim vozačima, ako pričamo o mlađim vozačima mislim da je tu priča potpuno jasna. Ja na razini godine prijeđem sa svojim osobnim automobilom negdje otprilike od 100 do 110 tisuća km i on što sigurno mogu reći da postoji cijeli niz grupa na društvenim mrežama od Policija zaustavlja pa i ovdje vam je radar, ovdje vam je ovo, ovdje vam je ono tako da dok god to tako je, mislim da mi na zelenu granu nećemo. Ono što realno problem u cijeloj toj priči je, jest prometna kultura. Mislim da bi se ministarstvo trebalo zabaviti s onim što može, a to je obuka …/Upadica Reiner: Hvala./… ovdje ljudi koji su iz policije na čelu s ministrom, da oni vide da mi ne upiremo na njih je li dakle, mislim, ali kod njih su škare i sukno. I to pitanje kazni. Ako netko dobije kaznu 100 eura, a ima mjesečna primanja 4 tisuće eura, šta je njemu 100 eura. Al ako netko dobije kaznu prema dohotku, e onda je to ipak druga priča. Jer ja ako vozim Ferrarija pa divljam i vi me kaznite s 5 tisuća eura pa meni je to živi smijeh, ja ću platit i reć aj sutra ponovno. Al ako vi meni kažete prema dohotku kazna ti je toliko, ostaješ bez vozačke, ideš malo tamo di ti treba topla pidžama, e pa nećemo baš onda divljat. Dakle ja mislim da tu mora bit i prevencija i edukacija, slažem se kolega Kujundžić ali mi Hrvati smo narod tvrde šije i mora bit represija, nažalost u ovoj, u ovoj priči je li. Dakle kazne koje će te onda natjerat da ne radiš nikakve prometne prekršaje koji ugrožavaju i druge živote, ne samo tvoj. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Evo prije svega podrška naravno radu policije u svakodnevnim iskušenjima i svemu onome s čime se susreću. Kao gradonačelnica surađujem naravno u svojoj sredini i sa policijom i evo sad smo baš sazvali novo vijeće za prevenciju kriminaliteta, radimo na svakakvim temama i to je zajednički cilj da našu zajednicu učinimo sigurnom za svih nas. Ono što je mene ovaj natjeralo da vam repliciram je to ovo pitanje kad ste govorili o drogi na ulicama i to je ono što je zapravo za nas najviše frustrirajuće. Ispada nekad, u malim sredinama pogotovo, da svi znamo tko se bavi prodajom drogom, konzumacijama itd., a ona uvijek pitanja koja postavljamo kako nitko ne reagira. Pa evo mene interesira što mislite kako mi

Pa kolegica kako Ruža, Ruža jel tako je na tom izgradila cijelu svoju političku karijeru. Bila je hrabra. Mislim da je ona bila bivša policajka, ako se, ako se, ako se dobro sjećam. Bila je hrabra, dilerima rekla šta je, nećeš na mom otoku, na mom mjestu. Znači moramo bit hrabri, moramo bit hrabri. Prokazat ono što trebamo prokazat, evo nemojte mi zamjerit papa Franjo je baš jučer rekao budite hrabri i prokažite svaku korupciju i nepravdu. Dakle moramo prokazat i onda kroz javno mijenje i senzibiliranje lokalnog stanovništva, prosvjede, sve dakle što god možemo i govorit naravno ovdje u Hrvatskom saboru, pisat ministru, radit pritiske sportskim rječnikom koje god možemo da se ukaže veliko zlo koje se događa u vezi droge i u vašem mjestu i u mojoj Rijeci i u mnogim nažalost drugim mjestima i da tu policija baš to čisti. To je veliko zlo, dileri uništavaju našu mladost, naše klince, našu djecu i baš ih trebamo maknut s ulice, trebamo ih maknut s ulice. **Reiner, Željko Poštovani kolega Miletić. Vjerojatno dok ste bili srednjoškolac kako tu uvijek želite naglasit onda vas možda može opravdat ova priča ili da možda da bolje definirate šta znači bit branitelj kad govorite o ministru unutarnjih unutarnjih poslova g. Božinoviću. Šta se tiče nepropusnosti granice, ja bi vas samo zamolio šta mislite na koji način je pola miliona ljudi iz BiH prešlo granicu bježeći pred ratom? Prema tome, držimo se mi još uvijek ovih međunarodnih konvencija i svega ostaloga šta postoji. Potrebno je branit ljudska prava i mislim da na tome trebate, pogotovo vi koji se deklarirate kao veliki kršćani na tome inzistirat do kraja bez obzira o kojoj se vjeri radi. Hvala. Hvala vam kolega Ostojić na ovom pitanju. Pa velik jesam imam 1,94, a po svemu drugome to će nam dragi Bog kad se premjestimo ovdje, ondje reć koliko smo bili veliki, a koliko maleni. Što se tiče rata Domovinskog koji se dogodio, pa mi Hrvati oduvijek smo bili otvorena srca i primali smo sve izbjeglice i sve ljude koji su trpjeli, to uopće nije sporno. Al ovdje je potpuno druga priča i ja znam da i vi to znate, ovdje je priča o ljudima, muškarcima u najboljim godinama koji protuzakonito bježe preko nekih šuma, rijeka i imaju neke ciljeve. I mi pričamo da treba zaštitit granicu u toj dimenziji jer moramo štiti naše društvo i naše ljude. Mi ne pričamo ljudima koji dođu pa zatraže azil, mole za pomoć, kažu da su prošli kroz neku nepravdu, to je druga priča. Mi ovdje pričamo o jednoj drugoj i drugačijoj skupni ljudi, e o tome sam ja govorio. A ovo drugo ne znam šta bi vam rekao, nemam komentara. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Kolega Miletić ja bi se referirala na ovaj dio koji ste govorili o sigurnosti na cestama. Dakle, Zakon o sigurnosti na cestama je zakon koji je u ingerenciji ingerenciji MUP-a, ali je ono puno širi i puno veći. Dakle, velikim represijama nismo riješili ništa nego trebamo gledati sveukupno, dakle mi trebamo gledat da nam ceste budu sigurne, da ceste način na koji nam je infrastruktura napravljena ne samo autoceste nego i sve drugo one moraju biti sigurne, moramo voditi računa da ako se na nekoj autocesti, danas imamo slučaj da se na autocesti Zagreb-Rijeka desio ponovo zapravo jedan veliki dvoje ljudi je poginulo ako dobro čitam sa portala, dakle prvo i osnovno da ih projektiramo, napravimo i u funkciji da vidimo ako je problem da taj problem rješavamo, a onda ide sve drugo. Ovu autocestu koju ste vi spominjali …/Upadica Reiner: Marin (MOST)** Kolegice Anka Mrak-Taritaš ja mislim da je vama to donekle, ako se mogu tako izraziti struka, pa onda vi tu puno lakše govorite o toj priči prometne infrastrukture. No i ja se slažem s vama da problem treba sagledati iz više dimenzija, ali ono što je činjenica da je Hrvatska među najgorima u EU po broju poginulih na milijun stanovnika, da su gore jedino Bugarska i Rumunjska, da mi Hrvati imamo čak bolje i novije automobile ako ih usporedite sa mnogim drugim državama. U rangu smo npr. sa Španjolskom, prosjek starosti vozila u Španjolskoj 13,5 godina u Hrvatskoj 13, a broj smrtno stradalih na milijun stanovnika u Španjolskoj je dvostruko manji nego u Hrvatskoj. A onda pazite, Estonija i Luksemburg najstariji i najmlađi vozni park imaju isti broj poginulih u prometu na milijun stanovnika. U tom smjeru sam htio reć da je problem puno dublji. I slažem se edukacija, prevencija al mora biti policija na cesti da ljudi …/Upadica Reiner: Hvala./… prestanu Evo poštovani kolega jedan primjer, naša kćer je trenutno na doktorskom studiju u Švicarskoj u Ženevi, kad nas ujutro vozi na aerodrom u šest sati avion, znači idemo u četri sata ujutro vozi nas jedno 15-ak minuta autom do aerodroma prazna cesta, ona sama na cesti, mi s njom u autu ona vozi 49 na sat, prazno, nema nikoga. Jel mislite da je to tako moguće u Hrvatskoj? Nema šanse. A zašto ona vozi 49 u četri ujutro na praznoj mrkloj cesti? Zato šta zna ako vozi 51 da će dobit masnu kaznu idu čak neki slučajevi do izbacivanja iz zemlje radi nekih prometnih prekršaja. Dakle, ne boji se ona kamere nego se boji toga da će je neko opalit kaznom po džepu. Ovdje i ako imamo kamere na kraju kažem ili nađete nekog rođaka koji će vam kaznu izbrisat ili se ljudi ne kažnjavaju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Kolegice Puljak hvala vam na replici. Govorio sam evo moj prijatelj je dobio kaznu u Sloveniji, 60 su ga slikali, 50 je bilo ograničenje i rekao je nikad više. Al 60 na sat je vozio, dakle nije to nikakva, pa možemo reć bjesomučna vožnja, luđačka, ali je ograničenje 50 i nema voziš 50. I moji Riječani kažu kad pređemo tamo granicu kaže svi pazimo, o tome ja govorim. Dakle, ja volim svoj narod, pa ja sam Hrvat pa bio bi lud da ne volim svoj narod, al mi smo narod tvrde šije i treba radit veliku edukaciju s klincima i ovo što je rekao Kujundžić i promet i autoškole i naši stručnjaci u autoškolama, a sve potpisujem, ali edukacija, škole sve, ali mora biti policija puno na cesti da jednostavno ljudi kažu čovječe ne možemo jer ćemo dobit po džepu. Evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govorit poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Izvješću o radu policije za 2023.g., najčešće kad su izvješća na našim klupama imamo žustre rasprave sa kritikama, komentarima pa mislim da je u redu i dati svoj doprinos kad imamo jedno ovakvo izvješće koje je kao što čuli čak i od oporbe hvalevrijedno kad iza njih stoji izuzetno stoji vrijedan i kvalitetni rad i kad možemo reći, a nisam sigurna da postoje drugi brojni kriteriji po kojima se možemo pohvaliti i da smo tako visoko na svjetskoj ljestvici kao što smo upravo zahvaljujući njihovom radu, a to je da smo najsigurnija zemlja za noćne šetnje, da zauzimamo visoko 14. mjesto kao najsigurnija zemlja svijeta. drugi koeficijenti i brojke su također izuzetno dobri, pozitivni i možemo ih pohvaliti od toga da imamo koeficijent razriješenosti koji je već 4. godinu za redom iznad 70%, ovu godinu 71,6% i tako redom. Međutim i neki podaci o kojima je bilo danas govora, a nešto su negativniji u odnosu na 2022. godinu s obzirom da smo već i pred kraj 2024. godine, dobro se osvrnuti da npr. kad su u pitanju nezakonite migracije za 2023. imali smo povećanje ali u ovoj godini imamo smanjenje već za gotovo Također kad govorimo o povećanju otkrivanih kaznenih djela ratnih zločina, u ovoj godini imamo povećanje za 32%. Višegodišnji pad kaznenih djela ubojstava također je sad na svega 23 osobe iako i svaka ubijena osoba je nešto što protiv čega se moramo boriti i težiti da ona bude još niža i još manja. ovo izvješće je puno podataka i iščitavati svaku od tih brojki možda ne bi imalo smisla, međutim mislim zbog osjećanja sigurnosti svih naših građana i nekih kritika koje znamo nekad dobiti u nekim novinskim člancima, dobro je iščitati, a time se i zahvaliti svim onim ljudima, vrijednim ljudima koji radu na pojedinim predmetima. iskoristiti jednu tabelu koja govori o najučestalijim kaznenim djelima gospodarskog kriminaliteta u 2023. godini jer upravo u našoj sabornici česte su kritike na tu temu Kaže, zlouporaba položaja i ovlasti prijavljeno kaznenih djela 588, razriješeno 587, 99%. Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju 100%. Davanje mita 101%, očito je neki od predmeta ostao od prethodne godine, pronevjera također 211 predmeta, 214 razriješeno, prijevara u gospodarskom poslovanju 178 prijavljenih kaznenih djela, razriješeno 179, pranje novca 63 i tako redom. To iščitavam zbog tog da naši građani znaju koji i kakav rad rade naši policijski službenici i koji postotak imamo razriješenih kaznenih djela. Često se tu manipulira da sve one prijave, sve ono što je utvrđeno to padne u zaborav itd., ništa od toga, posebno ako se radi o nekome koji pripada našoj vladajućoj koaliciji. Mislim da toga sigurno i sve ove brojke ne bi bile ovako dobre i kvalitetne da nije velikog i kvalitetnog rada na po pitanju preventivnih aktivnosti. Tu možemo vidjeti da smo imali u 2023. godini 18 nacionalnih preventivnih projekata. Tijekom '23. u pogledu preventivnog rada, imali smo samo brojne nacionalne planove znači od onoga za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, nacionalni plan za prava djece, program za mlade, plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, programe nacionalnih manjina, strategije EU za prava žrtava, strategija djelovanja na području ovisnosti. Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja, nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, strategija sprječavanja korupcije, nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Do sada je osnovano 247 vijeća za prevenciju. Iščitavajući ovo nije ni čudno što je u ime predlagatelja imamo sada tu pred sobom 8 najviše 8 najviše pozicioniranih osoba u državi jer zaista se imaju čime pohvaliti i sve ovo što možemo vidjeti je hvale vrijedno. Kaže uz to je u 2023. policija sa svojim partnerima radila i provodila brojne preventivne projekte. Živim život bez nasilja, zdrav za 5, zajedno protiv govora mržnje, sigurnost i zaštita djece na internetu i društvenim mrežama. Ovo je sad možda samo puko nabrajanje naslova tih tih mjera i tih projekata, međutim ako samo pogledamo jedan segment, evo sigurnost i zaštita djece na internetu i društvenim mrežama, mogli bi tu govoriti čitav dan. Imam izbor, zajedno ili budi navijač, a ne razbijač, program prevencije imovinskog kriminaliteta, tko se to šali s mojim podacima, poštujte naše znakove, sigurni …/Govornik se U ovom svom izlaganju iako kaže kolega Miletić, možemo dati veću slobodu pa nešto više govoriti i ovaj, ili o nekim svojim osobnim stavovima ili lokalno pa ja sam isto tako ovaj više obratila pažnju na područje iz kojeg dolazim iz Šibensko-kninske županije pa sam pogledala koliki je provedbeni plan rasprostranjenosti kriminaliteta bez kaznenih djela iz domene predmeta u mojoj Šibensko-kninskoj županiji, pa onda imamo prijavljenih kaznenih djela u porastu za gotovo 20% ali evo ono šta veseli da imamo razriješenih kaznenih djela više nego što je to postotak povećanje samih prijavljenih djela pa time i bolju situaciju. Međutim u Šibensko-kninskoj županiji ta razriješenost je 70, nešto više od 77%. Tu ne spadamo ni u one najniže, vidimo da je najniža razriješenost u Istarskoj, dok najbolje rezultate ima karlovačka policijska uprava. Nadam se da i ove tabele također će biti na neki način i stimulacija svim policijskim upravama da daju još više truda i da taj postotak bude još viši, još bolji, a onda će i ukupno stanje biti bolje. Kao žena mogu još par rečenica reći jer je i na Odboru za ravnopravnost spolova bila rasprava ali ono šta veseli da je isto jednoglasno prihvaćeno ovo izvješće kad su u pitanju žene, a i osvrnuli su se i na nedavne i natpise i slučaj koji se dogodio na području naše županije, a tiče se i jedne policijske službenice. Međutim, u očitovanju Vlade na rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova također točno stoji što je to napravila policijska uprava, što je to napravila sama sama službenica i na nama je da sačekamo konačno izvješće i nalaz DORH-a u kojem sigurno nećemo imati razloga sumnjati i vjerujem da će i javnost biti upoznata sa svim pravim podacima i pravnim stanjem, a do tada je sve ovo samo puka manipulacija. Hvala još jednom svim onima koji rade na ovim poslovima, jako je puno truda, rada, a na nama svima je da vam damo podršku i da na vas ne zaboravimo i kad budemo slagali proračun za narednu godinu. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice, mislim da u ovom zadnjem dijelu vezanom za ovaj slučaj koji je poprilično uzburkao prašinu zadnjih dana, mislim da je stvar i video dokumentirana i ja mislim da se i vi, a i svaki drugi građanin, pa i da mi je riječ o mom članu obitelji ja bih ih se sramio da je moja majka, sestra, brat nastupio na način na koji je nastupio i nazvao koji koje nikada ne bi trebalo nazvati takvim imenom upravo takvim imenom. Međutim, ova replika je vezana za nešto drugo. Dakle, obzirom da svakog tjedna gledam istrage prometnih nesreća, ne slažem se, istina je da mi imamo određene prometnu infrastrukturu koja nije na zadovoljavajućoj razini, međutim kad gledate statistiku gotovo 99% prometnih nezgoda nastale su zbog neprilagođene vožnje uvjetima na cesti, mislim da je to ključ cijele ove priče ako želimo smrtnost …/Upadica Reiner: Hvala lijepo kolega Kujundžić. Pa što se tiče situacije na cestama već je i bilo govora, osim što su nam bitni dobri zakonski propisi, a mislim da se slažemo da su oni dobri iako u ime predlagatelja sigurno će razmotrit još i ove prijedloge i primjedbe koje su se mogle čuti ili prakse iz drugih zemalja u ovoj raspravi. Međutim, izuzetno je bitna i infrastruktura, to kolko se posljednjih godina ulaže u cestovnu infrastrukturu je vidljivo na svakom rekla rekla bi ne metru nego kilometru Ljepe naše i nadam se da unatoč tome što su i vozila sve bolje opremljena, sve jače, sve su jače snage, a time i naši vozači lako potegnu za papučicom da će zahvaljujući i dobroj cestovnoj infrastrukturi i kvalitetnim propisima, a i nadzoru to stanje biti svaku godinu bolje. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice. Kada ste spomenuli Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom onda valja spomenuti da je MUP prvo ako tako mogu reći ministarstvo koje je širom otvorilo vrata osobama s invaliditetom što znači da zapošljava osobe s invaliditetom na slobodnim mjestima tijekom diljem cijele RH po policijskim postajama. Jednako tako u u samom ministarstvu što je za osobe s invaliditetom veliki korak, dakle one su našle svoje mjesto na otvorenom tržištu rada i ja sam sigurna da će i dalje nastavit se tako. Hvala. imamo novi Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021.-2027. i Akcijski plan koji je napravljen od 2021.-2024.g. i vjerujem kao što su u svemu izuzetno kvalitetni i ažurni da su isto tako prvi koji su krenuli sa provođenjem ovog akcijskog plana i zbrinjavanja osoba u svojim službama i svojim redovima.

o radu policije dobivamo materijale koji nam mogu služiti i za neke druge stvari odnosno mogu nam služiti da pratimo procese u društvu, još pogotovo kad idete uspoređivati izvješće recimo za nekakve dvije prethodne godine onda vidite i jednako tako se vi i referirate uvijek u svom izvješću u postotku kolko je više ili manje bilo u odnosu na proteklu godinu što nam se događa. I ono što možemo primijetiti da nam se događa je sljedeće, Hrvatska postaje zemlja preko koje se krijumčare ljudi, činjenica. Dakle, imamo prilike zaista u medijima vidjeti slučajeve kad policija je presrela pojedine situacije, presrela je pojedine kombije, kombije u koje idu ljudi, ljudi koji idu negdje da bi bolje živjeti i tu je zapravo uloga i uloga i značaj da dobijamo u odnosu na to točne informacije, to je važno za nas, to je važno za cijelu Hrvatsku državu. Iz kojeg razloga? Hrvatska policija je na državi dakle ona štiti granice EU i mi znamo ti putevi putevi tih kriminalaca zapravo idu preko Hrvatske i izuzetno je važno djelovanje i važno je da se javno zna. Meni je posebno značajan i važan dio, svako čita neki dio izvješća meni je zgodan, neću reći zgodan malo je kriva riječ, ali zanimljiv onaj dio koji je pri kraju, koji govori o edukaciji, edukaciji policijskih službenika. Edukacija ne završava s tim što je neko završio školu, edukacija ne završava s tim što je iza toga rekao tu je kraj nego postoji ono što je i cjeloživotno ne samo obrazovanje nego i dodatne edukacije. Te dodatne edukacije prvenstveno mislim su izuzetno bile važne vezano uz postupanje, uz zlostavljanje u obitelji, uz zlostavljanje žena, uz cyber nasilje kao i nasilje nad djecom. Ono što cijelo vrijeme smo ukazivali to je potreba da djeca dobiju u osnovnim i srednjim školama, psihološku pomoć. Dakle, to je proces koji je puno veći i polje djelovanja puno veće od same, same policije ali je izuzetno i edukacija, ne samo one formalno obrazovanje nego ona sva dodatna obrazovanja da može odgovoriti situacijama u kojima se nalaze. Dakle situacije su nekakve nove. Ono što vrebaju našu kao što vam na prostoru i to svi znamo dolaze neke nove droge, nekakve drugačije droge, nekad je zapravo ja se sjećam onih izvješća policije, pogotovo koji su bili za velike gradove gdje je bilo vezano uz drogu i onda je ta droga koja je bila, bila u principu kokain, koja je bila droga bogatih i onda ste iz nalaza kanalizacije vidjeli da je pojačana upotreba droge bilo za vrijeme vikenda kad se izlazilo van i nekakve nekakve druge stvar. Ali to sve zajedno nam ukazuje i sve to nam je zajedničko da vidimo što i kako dalje. Dakle ono što iz ovog izvješća treba između ostalog jako voditi računa, a to je da se inzistira na edukaciji naših, naše policije jer naša policija ne ne smije i ne može bit netko tko ih samo straši, nego je važno i njihovo djelovanje u društvu i tu se vraćam na onu edukaciju od najranije životne dobi. Od osnovne i srednje škole i tu dolazim do teme iz sigurnosti prometa. U prošlom sazivu sabora, na samom početku dali smo prijedlog izmjene i dopune Zakona o sigurnosti na cestama koji je bio vezan uz romobile. Uredno je to čučalo u dnevnom redu zato što je bio prijedlog od strane opozicije, uredno je čučalo na dnevnom redu i nije se micalo s tog dnevnog reda. Mene nekad kad su učili, a tu se stvari nisu dalje mijenjale i ostale su iste, kad govorimo o cestama postoji kolnik i pločnik. Kolnikom prometala, bez obzira da li je riječ o autima, bez obzira da je riječ o drugim. Pločnikom idu pješaci. Bilo koji od naših kolega kad krene put doma ili tamo gdje stanuje, dovoljno da one jednim dijelom grada Zagreba tamo oko centra i da vidimo što nam se dešava na pločniku. Na pločniku nam se osim pješaka dešavaju bicikli, osim pješaka nam se dešavaju romobili. Ja inače ne volim represije i mislim da represije nisu dobre ali ajmo vidjeti kad počnete kažnjavati. Dakle romobil se može kretati po zakonu pločnikom ako se kreće brzinom pješaka. Pokažite mi i jedan romobil koji je kreće pločnikom brzine pješaka. Dakle oni se kreću jer su, jer su tako i uopće projektirani i izgrađeni da se mogu kretati puno većom brzinom. Netko kad nosi kacigu otprilike je onda vidi ovog nosi kacigu, mislim što mu je, što mu se dogodilo, a to je obveza i tu govorim o onoj edukaciji koja treba ić od najranije životne dobi, da djeca kad u vrtiću krenu vozit romobile ili bicikle, voze s kacigom na glavi, što je minimalan uvjet pa će se onda to događat i dalje. E sad, tu nećete sve riješiti zakonom i voljela bi da je zakon o romobilima bio u raspravi donesen puno više ali bih voljela da se taj zakon, taj, dakle one izmjene Zakona o sigurnosti na cestama, jednako tako i poštiva. U trenutku kad se krenu kažnjavat oni romobili i to vrlo brzo možete ustanovit koji voze neprimjerenom brzinom, voze tamo gdje ne smiju i ne trebaju vozit, to će se isti čas pročut i znat ćemo da to radimo. Jednako tako u gradovima, velikim gradovima po uzoru na neke druge metropole EU, mi sad imamo prometnice ili ceste, kako ih god hoćete zvati, za promet koji je, koji kaže ograničenje tog prometa je 30 na sat. To vam je u Zagrebu recimo Primorska ulica, relativno blizu ovdje to je takva jedna ulica gdje po pločniku onda ide kombinirani promet. Jednako tako to vam je recimo Praška odnosno, nije Praška ispričavam se Gajeva. Gajeva i Primorska su karakteristične po tome, bilo bi zgodno da te ulice zaista kroz kontrolu prometa na njih i bude tako. Tako da ta, ta sigurnost na cestama je izuzetno važna. Zašto sam i zašto uvijek govorim da to ne treba gledat samo kroz represivnu, kroz represivne elemente iako se mogu složit sa svim onim kolegicama i kolegama koji ukazuju na činjenicu kad ovdje vozimo onda svi mi zajedno i nismo od toga nitko imuni, nakon, znate kad vam netko dođe i u društvu al to ide, to je jedan socijalni moment. Kad vam netko dođe i kaže u društvu čuj ja vozim po propisu i tamo gdje je 60 onda vozim 60 na sat ili 59, on je onak ah gle vidi njega. Kad netko dođe i kaže čuj, tamo je bilo policije, ja sam njega izbjegao, bilo je radara, sve to sam znao, izbjegao sam vozio sam 100 na sat, on je zapravo onako dasa ili baja ili kako god hoćete to zvati. Ja apsolutno mislim da je to krivo ali zašto govorim o značaju infrastrukture. Ne možete vi napravit sami, vi dolazite tu na kraju. Dakle uvijek iza toga mora postojati sustav, kao što mora postojati sustav kad je riječ o zlostavljanju u obitelji, kad je riječ o nasilju nad kad je riječ na svim problemima koje imamo u društvu, vi dolazite, vi ste samo jedan mali dio rješenja toga svega zajedno. Problemi su puno viši, veći i mora ih se tako šire i gledati. Jednako tako kad je riječ o sigurnosti na cestama, je problem puno širi i jednako tako i šire moramo gledati i sagledavati. Ono što posebno hoću naglasiti je tema staklenih stropova vezano uz žene. 21% zaposlenica je ako se ne varam, je 21 su službenice i evidentno je kad gledamo i životnu dob, da tu životnu dob trebamo, da treba bit nešto veće ali zapravo ono što je borba koja treba bit, a koja treba biti i pogotovo i kod vas, a to je da su žene i muškarci jednako plaćeni za isti posao koji rade jer je to jedna od stvari za koje se trebamo svi zalagati pa to jednako tako i vi. I samo za kraj, ima i ono zgodno izvješće koje govori o prijavama i pritužbama na rad policijskih službenika, pa tu vidimo da je pritužbi na rad policijskih službenika bilo nešto manje u '23. nego u '22., ali ono što je bilo ja to gledam zajedno sa onim dijelom primjene policijskih ovlasti odnosno upotreba prekomjerne sile. Upotreba prekomjerne sile je u dakle u '23. je evidentirano 10,6% više u odnosu na 2022.. I sad iz ovog izvješća je vrlo interesantno vidjeti gdje je bila ta veća upotreba prekomjerne sile i zašto. I onda ste vi tu naveli i određene slučajeve, ali ste rekli da je tu bilo tema je bila sprečavanje bijega **Miletić, Marin (MOST)** Kolegice Anka Mrak-Taritaš kako vam zvuči ona moja misao izrečena u pojedinačnoj raspravi, nije to naravno moja kao moja, mnogi su se toga sjetili, kazne po dohotku. Dakle, jer što mi se čini ako je kazna npr. za nenošenje kacige na motoru 100 eura, meni tih 100 eura nije nikakav problem sad platiti jel tako, al bio bi mi problem platiti npr. tisuću eura ili tisuću i 500 eura, to bi mi bio problem platit ne. Mislim ja uvijek nosim kacigu na motoru jer ona život znači, ne sjednem u trgovinu ne idem na sto metara bez kacige, ali evo kako vam zvuči ta priča jer čini mi se da i to kažnjavanje kad pričamo, evo vi ste govorili o potrebnoj edukaciji da nije samo represija i ja se slažem s time, al onda kad već ide represija i kažnjavanje koja je razlika kad neko npr. ima vozi Ferraria ili ima Porschea u dvorištu, mjesečno ima 50 tisuća nečega i sad on dobije kaznu tisuću. Pa šta je to njemu? Pa to je njemu ništa, ko nama kava … **Reiner, Željko Hvala lijepo. Ja često govorim o tome da jako volim neke skandinavske model i u temi demografije i u nekim drugim stvarima, iako da bi ih mi mogli primjenjivati trebali bi bit Skandinavci, a to nismo. Ali sjećam se pred, sad teško mi je reć kolko godina, dakle je jedan od člana uprave, visokopozicioniran Nokia-e vozio, nije bilo čak ni tema sad da je … 60 on je vozio 120 i bio je kažnjen sukladno primanju kojeg je imao. ta kazna je išla i znatno dalje, on je imao nekakvu posljedicu vezano i uz svoju poziciju uz upravu, dakle ta kazna je išla dalje. Mi imamo sad slučaj koji smo vidjeli u medijima, jedan od potpredsjednika Sabora je onako auto bahato parkirao na zelenoj površini i to je fotografirano pa me živo zanima dal će uopće dobit kaznu. Ali kazne sukladno dohotku koji imate je jedna od apsolutno dobrih mjera. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad ćemo napravit jednu vrlo kratku tehničku stanku od pet minuta u 14:55.